Nastavljamo sa dnevnim redom. Imamo - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima, drugo čitanje, P.Z. br. 556 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja ove rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Imamo i amandmane. Podneseni su od Kluba zastupnika HSS-a i kluba Nezavisnih zastupnika. U ime predlagatelja ovdje je Ivica Buconjić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

2003. godine, a stupio je na snagu dana 23. srpnja 2003., odnosno danom objave u "Narodnim novinama" broj 117 te je u dva navrata mijenjan odnosno dopunjen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima, "Narodne novine" br. 71 od 28. lipnja 2006., a zbog nereda počinjenih u inozemstvu od strane hrvatskih navijača pristupilo se izradi novih izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima koje su stupile na snagu dana 17. travnja 2009. godine. Nakon donošenja temeljnog zakona i ovih izmjena i dopuna bilo je u više navrata ozbiljnijih protupravnih ponašanja, nereda i nasilja pa se javila potreba za intervencijom u ovaj zakon kako bi se prevenirali budući slični slučajevi nasilništva i kako bi se stvorio bolji pravni okvir za postupanje prema onima koji se na športskim natjecanjima ponašanju nasilno. Slijedom navedenoga izrađen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima s konačnim prijedlogom zakona koji je pred vama, a ovim izmjenama i dopunama zakona se predlažu neke izmjene i dopune. Ja ću navesti samo najvažnije. U odnosu na posjetioce odnosno na osobe koje krše propise i koji se ponašaju na natjecanjima protupravno i nasilno propisuje se novi oblik protupravnog ponašanja maskiranje lica zbog počinjenja protupravnog ponašanja odnosno kaznenog djela u članku 2. Zatim se uvodi nulta tolerancija na alkoholiziranost posjetitelja športskih natjecanja u članku 2., 8. Uvodi se zabrana prisustvovanja športskim natjecanjima na temelju saznanja o ranijem protupravnom ponašanju pa i onom počinjenom u inozemstvu u člancima 13. i 15. Obavezna predaja putne isprave uz postojeću mjeru zabrane odlaska na športska natjecanja u inozemstvo, članak 13. i povećanje novčanih kazni i kazni zatvora u člancima 16., 17., 19. i 20. Ovaj zakon nije donio odnosno predvidio novosti samo koje se tiču posjetitelja nego i određene obveze koje se tiču i organizatora športskih natjecanja. Preciziranje obveze organizatora športskog natjecanja u pogledu angažiranja osoba za redarsku službu bolje, preciznije je definirano u članku 4. Zatim davanje mogućnosti policiji da zabrani održavanje športskog natjecanje ukoliko športski objekt nije opremljen prema odredbama ovog zakona, članak 9. Obveza organizatora za prekidanje športskog natjecanja kada je došlo do protupravnog ponašanja u većem obimu bez uvjeta ugroze sigurnosti gledatelja i natjecatelja, članak 3. Odbijanje prodaje ulaznice od strane organizatora posjetiteljima koji su sad kažnjavani odnosno evidentirani kao nasilnici u članku 13. Ograničenje broja ulaznica koje organizator stavlja u prodaju kako se na stadione ne bi pustilo više ljudi nego što ima mjesta i time još ekstremno povećala opasnost od izbijanja nereda u članku 4. I mogućnost prekidanja utakmice u slučaju protupravnog ponašanja, bez obzira na opasnost za gledatelje, članak 11. I mogućnost dostave podataka sadržanih u zbirci podataka o osobama i događajima na športskim natjecanjima i drugim korisnicima čime se omogućuje kasnija provedba odredaba o obvezi organizatora da zapriječi ulaz na športsko natjecanje osobama kojima su izrečene različite mjere. I ono što je možda još najvažnije, mjere koje bi bile uperene prema onima koji najgrublje krše propise i koji se najnasilnije ponašaju su predviđena četiri nova kaznena djela: sudjelovanje u tučnjavi ili napadu na gledatelje ili druge osobe, organizacija nasilja na športskim natjecanjima, uništavanje stvari ili imovine na športskom natjecanju te nepoštivanje mjera i zabrana. Hvala lijepa. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo državnom tajniku. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Idemo sa raspravama u ime klubova zastupnika. Prva je na redu kolegica Nedjeljka Klarić, zastupnica HDZ-a. Hvala vam lijepa, gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Gospodine državni tajniče sa suradnikom. Kolegice i kolege. Pred nama se nalazi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima, sa konačnim prijedlogom zakona. A kada govorimo o sprečavanju nereda na športskim terenima trebali bismo prije svega biti svjesni činjenice da je u ovom segmentu o kojem je ovdje riječ najvažnija prevencija ovakvih vrsta ponašanja te da je treba provoditi na način da napori u prevenciji dotaknu ali baš sve segmente društva. Sama prevencija nasilja neće biti uspješna ukoliko nisu uključeni svi koji su zainteresirani. Drugim riječima važno je promoviranje aktivnog sudjelovanja svih strana od sportskih saveza, sudske vlasti, športskih organizacija, dužnosnika, gledatelja, trenera, igrača, medija. I oni bi zapravo trebali na ispravan način prezentirati i nešportsko ponašanje, a ne da takvi incidenti budu glavni prilog događanja, te odgojno-obrazovnih institucija kao što nije slučaj da posebno ističem obitelj. To znači nasilje u športu koje je destruktivno, suprotstaviti ukupne društvene mehanizme u kojima je svaki mali kotačić jednako važan u suzbijanju negativnih pojava. Ovdje bih istaknula upotrebu i iznimno važnu, zapravo dimenziju edukacije i informiranja roditelja i obrazovnih institucija o vlastitoj ulozi i dijeljenju odgovornosti sa svim ostalim čimbenicima na društvenoj razini. Ni jedna zemlja ne može pronaći idealna rješenja u borbi protiv huliganizma i nasilja u športu. Ali zato bar možemo promovirati aktivno sudjelovanje u prevenciji istoga i primjenjivati dosljednu provedbu zakona i kodeksa ponašanja koji moraju biti jasno formulirani i jasno identificirati potencijalne kazne za prekršitelje. Da se vratimo natrag malo u prošlost. Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima usvojen je na sjednici Hrvatskoga sabora 15. srpnja 2003. godine. Zbog poteškoća do kojih je dolazilo kod provedbe zakona, posebice izvršenja zaštitne mjere zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima osoba kojoj je izrečena zaštitna mjera nije bila obvezna javljati se policiji uoči ili za vrijeme športskog natjecanja. Na inicijativu Ministarstva unutarnjih poslova na sjednici Hrvatskog sabora 9. lipnja 2006. godine usvojene su izmjene i dopune Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. Navedenim izmjenama i dopunama zakona propisan je mehanizam provedbe zaštitnih mjera, te su uređena i pitanja unapređenja sigurnosti na športskim događanjima, a policija je dobila i ovlasti za ustrojavanje i uvođenje zbirke podataka prijestupnika i događaja na športskim natjecanjima kao i za međunarodnu razmjenu tih podataka. Ove izmjene zakona dovele su do smanjenja izgreda na stadionima, ali došlo je do povećanja broja izgreda na pravcima putovanja navijača, te do učestalih izgreda od strane hrvatskih navijača na gostujućim utakmicama u inozemstvu. Zbog nereda počinjenih u inozemstvu od strane hrvatskih navijača pristupilo se izradi novih izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima koje su stupile na snagu 17. travnja 2009. godine. Izmjenama i dopunama zakona uvedene su tri vrste zaštitnih mjera, a to su zabrana prisustvovanja određenim športskim natjecanjima na području Republike Hrvatske sa obvezom javljanja u policijsku postaju. Također sa obvezom boravka u policijskoj postaji, zabrane odlaska na određena športska natjecanja u inozemstvu na kojima sudjeluju hrvatske reprezentacije ili športski klubovi s obvezama javljanja u policijsku postaju. Također povećani su iznosi novčanih kazni, te kazni zatvora za prijestupnike na športskim natjecanjima, a promijenjen je i naziv zbirke kako bi iz tog naziva bilo vidljivo da se zbirka odnosi i na osobe i na događaje vezane uz športska natjecanja. Prošlogodišnji događaji na športskim natjecanjima, prije svih na utakmici između Dinama i Hajduka koja je odigrana u Zagrebu 1. svibnja 2010. godine pokazali su da zakon nije učinkovito djelovao prema određenoj skupini navijača koji su unatoč prethodnim postroženjima sankcija nastavili sa činjenjem protupravnih ponašanja. Imajući na umu navedeno predlagatelj je pristupio izradi ovih izmjena i dopuna zakona, te se predlaže propisivanje novog oblika protupravnog ponašanja, maskiranja, preciziranje obveza organizatora športskog natjecanja u pogledu angažiranja osoba za redarsku službu. Davanje mogućnosti policiji da zabrani održavanje športskog natjecanja ukoliko športski objekt nije opremljen sukladno odredbama ovoga zakona. Obaveza organizatora za prekidanje športskog natjecanja kada je došlo do protupravnog ponašanja u većem ili širem obimu, uvođenje u zakon kaznenih djela na način da su neki do sada propisani teži oblici protupravnih ponašanja sada opisani kao kažnjiva djela. Uvođenje zabrane prisustvovanja športskim natjecanjima na temelju saznanja o ranijem protupravnom ponašanju, pa i onom počinjenom i izvan granica RH odnosno u inozemstvu. Obvezna predaj putne isprave uz postojeću zaštitnu mjeru zabrane odlaska na športska natjecanja u inozemstvu. Povećanje novčanih i kazni zatvora. Mogućnost dostave podataka sadržanih u zbirci podataka o osobama i događajima na športskim natjecanjima i drugim korisnicima čime se omogućava učinkovitija provedba odredbi o obvezi o obvezi organizatora da zapriječe ulaz na športsko natjecanje osobama kojima su izrečene različite mjere. Predlagatelj smatra da će navedene izmjene i dopune učinkovitije utjecati na počinitelje protupravnih ponašanja na športskim natjecanjima, te ih odvratiti od daljnjeg činjenja istih kao i preventivno djelovati na ostale da se ne ponašaju protupravno. Također želi se utjecati na organizatore športskih natjecanja u pogledu ispunjenja njihovih obveza i odgovornosti kao i na vlasnike i korisnika športskih objekata imajući u vidu činjenicu da su rokovi za opremanje športskih objekata već istekli. Nasilje u športu je pitanje koje treba držati pod stalnim nadzorom, te je potrebno razvijati nove a ako je potrebno i oštrije strategije što podupire i ovaj prijedlog zakona. Šport može inspirirati najbolje, ali i najgore u ljudima. Analize govore da u neredima na stadionima sudjeluju uglavnom mlađe osobe kojima to nisu prvi prekršaji takve vrste. Svi takvi navijači redovito posjeduju palice, boksere, noževe, pirotehnička sredstva, a često su pod utjecajima droga i alkohola. No, oni nasilje ne provode samo na stadionima i oko stadiona već i pri dolasku i povratku sa športskih natjecanja. Uvjerena sam da smo suglasni kako moramo osigurati da šport u potpunosti razvije svoje pozitivne potencijale među kojima želim još jedanputa istaknuti iznimno važne različite društvene i gospodarske uloge. U promidžbi države i nacije, u odgoju i zdravom odrastanju mladih ljudi, u očuvanju zdravlja i vitalnosti široke populacije svih generacija, ali i o ulozi koju ima u gospodarstvu, turizmu, medijima, itd. Šport može ojačati veze unutar društva, i djelovati kao katalizator za socijalno uključivanje i nadam se da sa ovim prijedlogom zakona možemo napraviti značajan napredak u sprječavanju i smanjenju svih vrsta nasilja u športu. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovoga zakona. Hvala vam lijepa. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Na redu je Klub zastupnika HSS-a, zastupnica Marijana Petir. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, gospdine državni tajniče sa suradnikom. U svakom žitu ima kukolja, pa tako i među navijačima ima onih koji nisu tu zbog svog kluba, i podrške igračima, već zato da bi mogli ispoljiti svoje negativne emocije. Zbog tih potonjih treba nam rigorozan zakon, jer je riječ o huliganima koji ne bi smjeli ni primirisati blizu stadiona, a kamoli biti tamo, imati priliku da nekome nanesu štetu. Oni čine 2% populacije koja posjećuje utakmice, ali su vrlo bučni, agresivni i opasni. Ostalih 98% su obični građani koji nogomet vide kao zabavu, i koji žele dolaziti na utakmice kako bi uživali u toj igri. Prema njima zakon nema potrebe biti rigorozan, jer su primjereni građani ove države, i ako uspijemo onih 2% huligana maknuti sa stadiona, ovih 98% rado će povesti svoju djecu na utakmicu pa ćemo time dobiti i dodatnu korist za njihove obitelji, koje će više biti zajedno, a potom i korist za društvo u cjelini. Mi u klubu HSS-a stava smo da je ovaj zakon mogao biti i stroži prema huliganima, premda uvodi neke značajne novine od zabrane maskiranja, obaveze prekida utakmica, zabrane prisustvovanja utakmicama, do strožih prekršajnih i kaznenih odredbi. Bilo bi dobro da je snažnije obuhvaćena odgovornost organizatora športskih natjecanja, klubova i saveza, posebno za sigurnost na utakmicama, a ne da se sve pokušava prebaciti na leđa policije. Također smatramo da je zakon prerigorozan prema svima onima koji dolaze radi zabave i navijanja na utakmice, te da sa pojedinim novim mjerama koje se predlažu može doći do rušenja sponzorskih ugovora, pa i PDV-a, ali i do dodatnog smanjenja broja posjetitelja na športskim natjecanjima. Zbog toga smo mi u klubu HSS-a uložili amandmane na članak 2., članak 8., članak 10. i članak 19. i o njihovom prihvaćanju ovisit će i naša podrška ovom zakonu. Ukratko tim amandmanima omogućit će se prodaja i konzumacija pića na utakmicama, i to i onih koja sadrže do 6% alkohola, i neće biti kažnjivo za navijače i posjetitelje ukoliko popiju piće prije utakmice, ili na utakmici i nemaju više od 0,5 promila alkohola u krvi. Ilustrirat ću to jednim primjerom o kojem sam govorila i u prvom čitanju ovog zakona. Klub Medveščak ima solidne rezultate, njihovi igrači trude se i dobar su primjer mladima. Njihove su utakmice dobro posjećene, na njima nema nereda, unatoč tome što im je glavni sponzor jedan proizvođač alkoholnih pića. Do sada nije bilo niti jednog izgreda na njihovoj utakmici, pa čak niti zabilježenog pijanstva, što pokazuje da nije problem u u čaši piva koju će posjetitelji utakmice, odnosno navijač popiti, već je problem u pojedinim ljudima koji sebe nazivaju navijačima a ustvari su huligani koji izazivaju nerede na nekim športskim natjecanjima, a posebno nogometnim. Prema mišljenju nas u HSS-u uvode nulte tolerancije na alkohol na stadion u suprotnosti je sa drugim zakonima, posebno s onim o sigurnosti u prometu na cestama, kojim je dozvoljeno voziti automobil ukoliko nemate više od 0,5 promila alkohola u krvi. Stoga skroz čudno da jednim zakonom dozvoljavate konzumaciju alkohola i vožnju automobila kojim ćete doći na utakmicu, ali drugim zakonom diskriminirate sve te vozače jer im zabranjujete da budu na utakmici i navijaju, što je apsurdno. Nulta tolerancija na alkohol i zabrana točenja alkohola na stadionima, osim što je diskriminatorna prema gledateljima utakmica, nema veze sa zdravom logikom, a ujedno može dovesti do zatvaranja ugostiteljskih objekata na stadionima, koji počesto jedini plaćaju najamnine i stabilan su izvor prihoda, od čega se pokrivaju i održavanje i režije stadiona, a da ne kažemo da na manjim stadionima to je ustvari jedan jedini prihod koji se dobiva. Neredi naravno nisu specifičnost Hrvatske, no nasilni navijači su i dosad bezbroj puta osramotili Hrvatsku na mnogim međunarodnim športskim natjecanjima te prema njima više ne bi trebali imati popusta. Zbog nasilnika na utakmicama grmio je i Platini za nedavnog posjeta Zagrebu, naglasivši da je UEFA spremna iz svojih natjecanja izbaciti reprezentaciju i klubove. Kako objavljuju hrvatski mediji iz UEFA-e su poručili da navijačko nasilje nadilazi okvire nogometa, te kako je potrebna reakcija države i međunarodna suradnja policije. Pod konkretnim mjerama UEFA navodi efektivan sustav zabrana putovanja i dolazaka na utakmice problematičnim navijačima, međunarodnu razmjenu podataka između policija, brzo suđenje i visoke kazne za sve koji sudjeluju u neredima. Iako su te odredbe hrvatske vlasti i savez dočekali s veseljem, drugi dio obaveza nije baš toliko privlačan jer iziskuje naravno velika financijska sredstva, ali je nužan. UEFA podrazumijeva i unapređenje nogometne infrastrukture, prvenstveno stadiona, bolju organizaciju utakmica, uz angažiranje dodatnih redara koji kao i policajci moraju proći unaprijeđene treninge. Mora se raditi na bazi podataka o problematičnim navijačima i promoviranju prijateljskih navijača. Navijačke skupine u Hrvatskoj ove su Platinijeve riječi dočekale na nož, pravdajući se da su kritike upućene na njihov račun neutemeljene, te da zapadno-europske zemlje za razliku od Hrvatske bilježe čak 300 postotni rast izgreda. Kako bilo, moramo se zapitati par nam se nogomet, ali i sport općenito sveo na to, da umjesto sportskih stranica puni stranice crne kronike. Načini nastanka takvog agresivnog i delikventnog ponašanja su različiti. Neke je na to natjerala teška životna situacija, besperspektivnost, neadekvatni uvjeti u obitelji, neprimjeren odgoj, bahatost, ili pak utjecaj grupe. Ispoljavanje frustracija neovisno o mjestu i razlogu nastanka očigledno je kod njih neminovno, te je usmjereno na područje u kojem je to najlakše ostvariti, s time da je zaštita naravno uvijek najbolja u grupi, neovisno da li govorimo o navijačkoj grupi ili nekoj drugoj. U trenutku kada su prilike teške, takve se ljude najlakše instrumentalizira, a rezultat svega su neredi. U svakoj populaciji, i u svim slojevima društva ima određeni postotak onih koji će sa zadovoljstvom prekršiti zakon, stoga i u navijačkim skupinama ima onih koji navijaju i onih koji razbijaju. Nisu svi navijači isti, i smatramo da treba razlikovati navijače od huligana. Isto tako smatramo da treba rasvijetliti ulogu klubova. Nije tajna da su klubovi dugi niz godina bili na medenom mjesecu sa navijačima, i tako malo pomalo kao kada kao kada kupite malog pitbulla pa ga hranite, odgajate, ne osjetite da je porastao, a on poraste i onda vas ugrize. Klubovi se boje navijača, dijele huligane na naše i njihove, vrše pritisak, plaćaju im odvjetnike, jednostavno podržavaju kulturu u kojoj je sve dozvoljeno kako ne bi čuli svoje ime u pogrdnim pjesmama sa tribine, kako ne bi našli uništen automobil ili možda strahovali za svoju sigurnost. I onda kada strada netko nedužan peru ruke i pišu srcedrapajuća pisma, prebacuju loptu u državno dvorište. Huligani misle da su bitni, da se oni pitaju, da oni sude i presuđuju, a ovaj problem treba rješavati jer će se kola slomiti na nekim nedužnim klincima. Ali, dok se god klubovi ograđuju i ne prijavljuju policiji maltretiranja i pritiske, dok god plaćaju divljanja u inozemstvu, odnosno odlazak na ta divljanja u inozemstvu, dok god postoje igrači kojima se skandira i oni drugi koji nisu dovoljno vrijedni, dok se ne stavi granica između onog koji upravlja i onog koji se daje ali bez naknade klubovi su sudionici u onome što se događa. To je kultura koju su oživljavali pod svojim skutima, podržavali bilo iz straha bilo iz nekog interesa. U svakom slučaju nečinjenjem i skrivanjem stvari oni su sudionici u svemu sa čim se suočava i vlast i navijači i svi stanovnici ove zemlje. Što će biti sa mladima koji vole sport i prate razne utakmice pitaju se zabrinuti roditelji i strepe svaki put kad im dijete ode na utakmicu. Na početku svake nogometne sezone jedna od glavnih tema su navijačke grupe. Zbog njih se otkazuju pripremne utakmice, klubovi plaćaju visoke kazne UEFA-i, igračima se odsjeku noge kad ih vođe navijača uzmu na zub. Ono što bi u sređenim zemljama bio navijački incident kod nas je preraslo u pravilo. Postavlja se pitanje tko su pravi navijači? Da li nečija ljubav prema nogometu može doseći do te granice da ruši sve što je ljudsko? Da li su pravi navijači oni u čijem srcu je jedan klub, koji svojim pjesmama bodre igrače na terenima? Jesu, ali kako stvari stoje danas? Da li su ulogu vjernih i pravih, odanih navijača preuzeli huligani koji nemaju obzira ni principa? Za trenutnu situaciju na sportskim terenima i sve veći broj huligana krivi su naravno i klubovi koji ne nude ništa zanimljivo na tim utakmicama. Sportska natjecanja, iako im to ne bi trebao biti osnovni cilj, jesu i gospodarska grana. Uvijek bili od Grčke i Rima pa do danas. Ali, kao i u cijelom gospodarstvu ne možeš prodavati loš proizvod i očekivati da će se ljudi vraćati po još. Zašto se silni novci za klubove koji se izdvajaju iz proračuna namjenski ne usmjeravaju i u podizanje novih generacija sportaša, škole nogometa i kampove? Da li znate koliko košta škola nogometa u glavnom gradu Hrvatske? 400 kuna mjesečno. Tko to od roditelja sa više djece sebi može priuštiti? To je dva puta skuplje od glazbene škole mjesečno pa kad i posuđujete instrument, a da ne spominjemo koliko košta tenis ili neki drugi elitniji sport. Mi u HSS-u smo stava da treba osigurati financije kako bi se što veći broj djece i odraslih bavio aktivno športom, a ne samo pasivno gledajući utakmice na stadionima ili pred televizorima. A kad je riječ o navijačima, utakmicama i neredima, čini se da je sve to jedan začarani krug iz kojeg će biti jako teško izaći ako svatko ne shvati ozbiljno svoju ulogu i odgovornost i vrati sportu, a posebno najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu – nogometu pravo mjesto. Tu neće biti mjesta za huligane već samo za one koji su u stanju dostojanstveno navijati i bodriti svoje igrače pozitivnom energijom. U tome i jest smisao igre i natjecanja. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Na redu je rasprava Kluba zastupnika IDS-a, zastupnik Damir Kajin.

Dobro, vidimo da se prije svega pooštrava ova represija pa tako ovdje u članku 31.b kaže se: "Kaznit će se kaznom zatvora od 1 do 5 godina tko organizira ili vodi grupu koja za vrijeme odlaska na sportsko natjecanje i trajanje sportskog natjecanja ili povratka sa sportskog natjecanja sudjeluje u tučnjavi ili napadu na druge gledatelje, redare, službene osobe itd." U članku 31.c kaže se isto tako: "Kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 3 godine tko za vrijeme odlaska na sportsko natjecanje i trajanje sportskog natjecanja ili povratka ošteti, izobliči, uništi tuđu stvar, imovinu veće vrijednosti." A u članku 31.d kaže se: je za vrijeme trajanja zaštitne mjere iz članka 32. sigurnosne mjere ili zabrane prisustvovanja sportskom natjecanju iz članka 34.a zatekne na prostoru sportskog objekta ili se njegova prisutnost utvrdi na drugi način kaznit će novčanom kaznom ili isto tako kaznom zatvora do jedne godine." Znači, vidimo da su ove kazne rigorozne, da su gotovo drakonske. No ajde, neka budu takve. I ajde pošaljimo znači tu poruku - Stop nasilju na stadionima! Ali, ono što isto tako treba reći da taj primitivizam, da to huškanje, nije vezano recimo uz jednu košarku, uz jedan rukomet, uz jedan hokej već isključivo uz naš nogomet. Ja se slažem da je nogomet igra svih igra, kralj bilo koje sportske discipline, ali ovo što se dešava na našim stadionima, oko stadiona doista je prevršilo svaku mjeru i tome bi trebalo na neki način stati na kraj. Ako treba e onda i kaznama zatvora. Jasno u nas ima krajnjih nelogičnosti. Na primjer o tome je govorila i gospođa Petir. Zabrana ulaska alkohola na stadion pa tako i same pive. Vi u Austriji,npr. u Beču ili Munchenu u Njemačkoj Munchenu u Njemačkoj ili u Italiji u Udinama, Milanu itd. slobodno možete ići za ili na šank na stadionu i na tribinu isto tako možete donijeti 3 dcl ili pola litre pive

između navijača i igrača i nikome ne pada na um da nešto recimo baca u stadion da utrčava, da se tuče, da razbija, a u nas se na stadione isključivo dolazi ili da bi se gledalo razbijanje, odnosno međusobna tučnjava navijača ili da u tome npr. sudjelujete jer od nogometa ako ne igra Hrvatska nogometna reprezentacija na našim stadionima kada je riječ o domaćoj ligi ionako nemate bog zna što za vidjeti. Imamo ovdje znači 2 načina kako tome stati na kraj. Ili potpuno npr. liberalizirati odnos do navijača ili ono što recimo liberalizirati evo otprilike ovako kako sada policija u Zagrebu prati demonstracije ili jednom maksimalnom represijom zaprijetiti huškačima da tako dalje više jednostavno neće ići jer tim svojim ponašanjem oni blamiraju i zemlju npr. onim ranjivanjem gostiju iz Grčke Nogometnog kluba ako se ne varam Paok ili kada se recimo na našim stadionima skandiraju "Mi Ustše" itd. čime se svijet naprosto sablažnjava i nešto je što je prevršilo svaku mjeru. Problem jeste jasno kada iza takvih skupina stoje i visoki dužnosnici bilo recimo neke izvršne vlasti bilo nogometnog saveza, pri tome ne mislim na nikoga iz vodstva A reprezentacije, ne mislim ni na gospodina Markovića, ali je problem kada ti pojedinci instrumentaliziraju dečke koji dolaze pratiti reprezentaciju za ne svoje interese i kada to mediji kasnije prenose ili zavisno od trenutka ne prenose. Mediji će razumljivo osuditi bilo koju tuču, bilo koje demoliranje, ali rijetko kada će osuditi neke poruke koje se čuju na našim stadionima. Nakon one blamaže sa 500 hiljada eura koje je dobio jedan pjevač iz jednog jednog crnog fonda možda će biti manje crne ikonografije, kako na stadionima tako i na nekim koncertima. Mi isto tako moramo shvatiti da nigdje osim kod nas što ja znam recimo Srba, možda kod još nekoga sa Balkana više nitko jednostavno ne koketira sa tim recidivima prošlosti. to se rješava ne represijom već pretpostavljam nekim programima u školi ili negdje drugdje gdje bi se djeci i mladima moglo poručiti što je bilo dobro u našoj prošlosti, što je bilo loše. I zato ovaj članak, članak 2. doista treba podržati gdje se između ostalog kaže "Protupravnim ponašanjem u smislu ovog zakona smatra se pokušaj unošenja, unošenja i isticanja transparenata, zastave ili druge stvari s tekstom, slikom, znakom ili drugim obilježjima kojima se iskazuju ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti". Isto tako ovdje se kaže protupravnim ponašanjem smatra se pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti. Onda se kaže paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, utrčavanju u natjecateljski prostor, da ne govorimo recimo doista o jednom primitivizmu kada se pali bilo čija zastava. Ja osobno smatram da je ovaj članak 2. maksimalno korektan, ali mislim da bi na sličan način to trebalo važiti i za muzičke priredbe, pa čak i za javne prosvjede, jer pojedinci ajde na takav način pokušavaju jasno skrenuti pozornost sa onog civilizacijskog, kulturnog ljudskog. Jednako tako kada govorimo o članku 3. kaže se da "za vrijeme održavanja sportskog natjecanja došlo do protupravnog ponašanja gledatelja u većem obimu, službene osobe organizatora koji vode natjecanje dužni su privremeno ili trajno prekinuti sportsko natjecanje". Ja si postavljam samo pitanje, da li će se u Hrvatskoj možda dogoditi da će se npr. neki sportski susret prekinuti zbog skandiranja ne znam, "Ubi, ubi Srbina" ili nešto slično, ne znam kada se skandira "Mi Ustaše" itd. da da li će eto to jedno kako bih rekao zakonsko rješenje biti primijenjeno i u praksi?

potrebe danas biti sa tim mladićima i s tim curama. A dečkima u Istri koji su bacili neku narančastu boju na vrata

a nogomet je uvijek bio više od igre postane sport gdje će se ljudi moći družiti, gdje će moći navijati za svoju zemlju, osjećati se ponosno rezultatima tih mladića, uspjehom reprezentacije i gdje nitko nikome neće štetiti. Ako smo se u nekom sportu proslavili, onda smo se proslavili prije svega ovim 3. mjestom u Parizu, znači one Šukerove, Bobanove, Bilivćeve, Asanovićeve, Prosinečkove, Ladićeve itd. generacije. U rukometu samo velesila, dva olimpijska zlata. Jedno zlato sa svjetskog prvenstva, čini mi se 6 srebrnih medalja sa raznih takmičenja, da ne govorim sada o Janici, Kostelićima, Kostelićima, boćarima iz Buzeta koji su bili europski prvaci itd. Međutim, bez obzira na sve nogomet je jasno zakon i slobodno se može reći da ovaj zakon se piše upravo zbog prilika u našem nogometu. I zato bilo koje nedolično ponašanje bilo na stadionima, bilo na ulicama treba razumljivo jer je ono štetno i za zemlju i za sport i za naciju, ali kako bih rekao, ne trebaju niti gospoda zastupnici kao malo prije huškati te mlade ljude ja bih rekao protiv nekih vrijednosti, nazivajući ih huliganima, uspoređujući ih sa koji su naprosto palili i žarili tridesetih godina po Njemačkoj i tome slično. Zanimljive su i ostale odredbe prije svega ovdje mislim na novčane kazne, one su također drakonske. One idu ruku pod ruku sa ovim zatvorskim sa ovim zatvorskim kaznama, pa se tako ovdje kaže npr. novčanom kaznom od 2 do 15 hiljada kuna ili kaznom zatvora u trajanju 30 dana kaznit će se fizička osoba ako posjeduje ili konzumira alkoholno piće itd. druga pirotehnička sredstava. Za ova pirotehnička sredstva mi je jasno, ali doista mislim da bi trebalo dopustiti na tim stadionima ako ništa drugo konzumiranje te pive kao što je to predlagao i klub HSS-a. Da ne govorim o ovim kaznama od 5 do 50 tisuća, od 5 do 25 tisuća kuna i tome slično. Sve u svemu, mislim da će zastupnici podržati ovaj zakon, ali vidjet ćemo nakon toga da li će policija i primjenjivati odredbe ovog zakonskog teksta. Hvala lijepo. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, zastupnik Petar Mlinarić. da su hrvatski navijači ustašoidni, da se čudi da se utakmice ne prekidaju. Ja bih volio da gospodin Kajin dođe u Vukovar kada autobusi navijača Crvene zvezde i Partizana se organiziraju, tri prsta pokazuju, još jednog branitelja istuku pred autobusom i viču "Ovo je Srbija, ovo je Srbija". Zašto onda ne tražite da se ti sankcioniraju, hrvatski navijači su i branitelji i ovdje rođeni i mnogi su dali živote i to su za nas huligani, a nisu oni koji su rušili Hrvatsku državu. Hvala. Prije nego što dam kolegi Kajinu povredu Poslovnika moram konstatirat da nije bilo ispravka… … /Upadica Pa ako ima toga neka ih sankcioniraju …/Ne razumije se./… poručite to državnom tajniku koji je također iz tih prostora, koji te prilike poznaje i neka ubuduće policija taj svoj posao radi. Sad mogu jednim udarcem ubiti dvije muhe. Niti je ono bio ispravak netočnog navoda, niti je ovo u pitanju povreda Poslovnika. I bez obzira što naš narod kaže "klin se klinom izbija" ali vandalizam vandalizmom ne pa vas ja molim da poštujete jedni druge. Nastavljamo sa raspravom. U ime Kluba zastupnika SDP-a zastupnik Šime Lučin. Hvala lijepo, potpredsjednice. Državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle, ovo je čini mi se četvrti pokušaj u 6 i pol godina da odgovorimo na problem kako smanjiti, da ne kažem u cijelosti ukloniti nerede na sportskim natjecanjima i čini mi se da pitanje zašto to ne uspijevamo leži u tome zašto četvrti put u relativno kratkom vremenskom periodu radimo ovaj posao. Dakle, meni se čini da taj posao radimo krivo i to je razlog zašto mi se čini da možemo u jako skorom vremenu, nadam se da do njega neće doći, opet doći u situaciju da mijenjamo ovaj zakon. Zapravo kronološki se može pratit svaki puta kad se u Hrvatskoj, normalno u pravilu na nogometnim terenima desi jedan ili više izgreda, u pravilu je to jedan veći izgred, mi se u Saboru bavimo novim zakonom i normalno taj zakon definitivno ne rješava problem. I čudi me zapravo da oni koji se u Vladi bave ovim problemom zapravo ne vide da nije problem isključivo u pojačavanju represivnih mjera mjera jer da je u tome keč onda bi mi do sada imali rezultate koji nas ne bi trebali dovest do toga da ovaj zakon ponovo mijenjamo. zanimljivo je dakle da se mi čudimo što nam na sportskim terenima, pogotovo kažem nogometnim, se dešavaju neredi i nasilje. Pa mi zapravo imamo taj problem da je nama u cijelom nogometu problem. Mi zapravo u glavnom tijelu nogometa u ovoj zemlji imamo nasilje i onda se čudimo zapravo što nam se nasilje dešava na terenu. Pa iz jednostavnog razloga, ne radi se o ničem drugom nego o refleksiji onoga što nam se dešava na vrhu. I sad pazite, da bude apsurd još veći akteri tog nasilja u tom nogometnom tijelu su u poziciji da nama pišu i sjede u radnoj grupi koja piše ovaj zakon i onda mi o tome moramo raspravljati. A neću govorit zapravo kakvih su oni problema imali i sa medijima itd., itd. U najmanju ruku čini mi se da je to neozbiljno. Zapravo ključno je pitanje šta se ovim zakonom želi želi postići. Dakle, želi se postići da nemamo nasilja na nogometnim stadionima. Koliko smo zapravo imali recimo u ovom periodu između dva zakona teških povreda odnosno tijekom prošle godine? Predlagatelj kaže u zakonu da ih je bilo osam. Znate li koliko je inače bilo u međusobnim obračunima i nasilnim ispadima povrijeđenih u 2009. godini? Prema izvorima Ministarstva unutarnjih poslova 1136. I sad ja postavljam pitanje kako to da se mi u ovom Saboru bavimo sa osam povrijeđenim i da mu dajemo toliku važnost, a istovremeno se zanemarujemo jednu činjenicu da je u Hrvatskoj u strašnom porastu maloljetničko nasilje i da smo 2009. imali 1136 povrijeđenih. Ne bih htio biti zloguk prorok, ali mi se čini da će 2010. biti još i veći problem. I znate što, posebno me smeta kad se još se još uvijek pozivamo na britanski model, odnosno taj famozni Tacheričin zakon o smanjivanju nasilničkog ponašanja i navijačkog nasilja. Ja ne znam da li znate da od 2006. godine najveći dio ovog zakona i odredbi ovog zakona više ne vrijede, zapravo da su Britanci 2006. donijeli novi zakon, zakon koji sasvim nešto drugo govori i meni se čini da bi mi tim tragom trebali ići, a to je Zakon o sigurnosti na sportskim natjecanjima. Mi stalno izbjegavamo se zapravo baviti kompleksnošću ovog problema i svu priču pokušavamo usmjerit na huliganske ispade. Mislim da to ne vodi rješenju problema. Kažem i ponavljam, plašim se da ćemo se nakon iduće priče koja će nam se desit jer da tako kažem povijest je na mojoj strani, zapravo opet ćemo se vraćati još represivnijim metodama. I moje je pitanje zapravo gdje je kraj tim represivnim metodama. Dakle, za oni koji ne znaju, dakle u Britaniji nije baš tako sjajna situacija. Imate, evo dat ću vam za dvije zadnje sezone nogometne. Nogometne sezone 2007./2008. bilo je 114 nasilnih incidenata. Pazite govorimo o Velikoj Britaniji koju mi pozivamo za uzor. A znate koliko je bilo 2009./2010. u nogometnoj sezoni? Pa 220 i jedno nasilničko ponašanje. E sad ja baš nisam siguran da nam to treba biti kao uzor i kao model. Dakle, želio bih zapravo ukazati da moramo ići prema nekim drugim zakonima. Da li ćemo ići prema Zakonu o športu, da li ćemo pokušati definirati ono što inače jesu problemi u hrvatskom športu ili sportu, kako hoćete, pa onda oni u konačnici i dovode dijelom do nasilja. E sad vidite. Ako je to tako, onda ono što smo imali u dosadašnjoj praksi, a to je da uvjeti na stadionu i organizatori de facto bez obzira šta piše u zakonu dosadašnjem i što će pisati u budućem zapravo nikad ne odgovaraju ili u rijetkim, u rijetkim situacijama. Uzet ću vam jedan primjer. Ja ne znam kako ćete vi natjerati organizatora da prodaje ograničeni broj karata kad recimo prvo ne možete ili ćete jako teško utvrditi kapacitete bilo kojeg ili velike većine stadiona na području Republike Hrvatske zato jer nisu stvari numerirane. Ima stajaćih mjesta itd. itd. Prema tome, ja apeliram da se konačno počnemo baviti pravim pitanjima i pravim problemima. Ja znam da ćemo onda na određeni način taknuti u određene interese i probleme, ali to je naša dužnost i naš posao. Dakle, nema šanse da ćemo mi represijom riješiti ovaj problem. Taj problem će se riješiti možda što ćemo dva ili tri huligana kazniti, a problem će eskalirati u ovom ili onom trenutku. I nije dobro što prema prema natjecanjima u nogometu zapravo na određeni način definiramo ponašanje u svim drugim sportovima, odnosno natjecanjima, pa onda na određeni način kažnjavamo i one koji koji nikad na svojim stadionima, svojim utakmicama nisu imali nikakvih ispada. Dakle, da skratim. Što ovaj zakon donosi novoga? Donosi nekoliko jako po meni zanimljivih stvari. Dakle, uzet ću zapravo drastično kažnjavanje, odnosno uvođenje određenih kaznenih odredbi, pa ću uzeti jedan primjer. I tu mi se čini da je lako moguće da je ovaj zakon u koliziji sa Ustavom. ovaj zakon na jedan način tretira nasilje na nogometnom, odnosno sportskom natjecanju, a na drugi način tretira recimo nasilje van nogometnog stadiona. Evo primjera. Recimo u fizičkom obračunu na nogometnom stadionu ili oko njega nekakav huligan nekom strga ruku. Za to kaže se predviđena je kazna od godine do tri godine zatvora. E sad vidite. Ako u ovim neredima, odnosno pardon prosvjedima koji su sad u tijeku dođe opet do nekakvog nereda, pa onda isto nekakav drugi huligan na E sad se ja pitam, kakva je razlika strgane ruke na Maksimiru ili kakva je razlika ove ruke na Trgu bana Jelačića? Dakle, jednostavno uvodimo, uvodimo zapravo dva kriterija, dvije vrste nasilja, dvije vrste huligana. Po meni su huligani uvijek huligani. Pa oni koji u prosvjedima prave nerede ti prave nerede i na nogometnim utakmicama. Dakle, mislim da ovakav površan pristup zapravo vodi samo ka jednom, a to je da ova priča ima samo svoju nekakvu političku, da ne kažem dnevno-političku dimenziju. 1. svibnja prošle godine desio se eksces koji se desio na Maksimiru između Hajduka, pardon Dinama i Hajduka i onda je to trebalo rezultirati novim zakonom. To mislim nije dobra poruka. Ili hoćemo, recimo šta donosi još novoga oko putovnice. Dakle, ovim zakonom je predviđeno da se evidentiranom, dakle izgredniku, prekršitelju koji krši Prekršajni zakon može oduzeti putovnica. Mislim da je i to zapravo diskutabilno da nekom zbog prekršaja možete oduzeti putovnicu. Dakle, ne moram objašnjavati kakva je procedura da Državno odvjetništvo oduzme nekome putovnicu, da je procedura zapravo jako složena i da vi dok nekome ne utvrdite istražni zatvor ne možete mu uvesti ove posebne mjere, odnosno ne možete mu oteti putovnicu. A vi ćete ovako bez problema oteti putovnicu. I to nisam siguran da je baš po Ustavu i da je ustavno. jednostavno čini mi se da sad ovim zakonom definitivno uvodimo dvije kategorije huligana, pa ćemo govoriti o huliganima. Dakle, govorimo o huliganima na sportskim natjecanjima i huliganima koji to nisu. Mislim da moramo biti zabrinuti porastom maloljetničkog nasilja i da se moramo s time početi ozbiljno baviti, da nećemo smanjiti maloljetničko nasilje s time da ćemo sankcionirati one koji se, dakle huliganski ponašaju na sportskim borilištima nego zapravo da ćemo napravit obrnuto akcijama na smanjenju općeg maloljetničkog nasilja i nasilja, inače ćemo smanjit i ovo. Zapravo čini mi se da sva ova rješenja kojima ovaj teži zakon uopće će biti teško provodiv, odnosno ne znam kakva im je svrha, nulta tolerancija na alkohol. Mislim jako ovako lijepo zvuči, jako demagoški. O tome smo vodili rasprave i prije par godina kad smo išli i kad je ministarstvo došlo s tim prijedlogom pa je od njega odustalo. ću samo jednu implikaciju ove odluke. Vi ćete ovom odlukom zapravo uništiti jedan broj sportskih klubova na čijim tribinama nikad nije bilo izgreda, gdje gdje dolazi više navijača nego na svim utakmicama nogometa zajedno. Ali vi ćete recimo klub Medvešćak sa ovim uništiti. Vi znate da se hokejaški klub Medvešćak dobrim dijelom financira prodajom sponzorskog piva na svojim tekmama. I na tim tekmama nikad nema, nikad nije bilo izgreda niti će ih biti. E sad vidite, jeste se zapitati šta će se desit sa tim klubom? Desit će se katastrofa. Jednostavno ćete im izbit značajna sponzorska sredstva. Dakle, mislim da jednostavno se išlo jako površno jako površno i jako, jako politikanski da ne kažem nešto drugo u pripremi ovog zakona. Stoga mi se jednostavno čini da zapravo ovim zakonom samo opet odgađamo ozbiljno bavljenje ovim problemom. Inače niz još je pitanja, niz je još otvorenih pitanja o kojima bi se dalo razgovarati. Definitivno mislim da je priča sljedeća, a to je da se mora izmijeniti Zakon o športu, i da kroz taj zakon, ali i kroz ovaj zakon organizatori se moraju učiniti u cijelosti odgovori. Ja vas uvjeravam prvi puta kad netko od organizatora namjerno kažem nogometnih utakmica bude kažnjen onako kako bi trebao biti kažnjen, dobit ćemo pozitivan efekt, do toga vremena čini mi se da nećemo imati nikakvih efekata. Dakle ne bih o nekim drugim stvarima koje mi se zapravo čine u cijelosti nelogične. Ono što možda bez obzira koliko je taj zakon dugo se kiseli ovdje u Sabor i u proceduri, mislim da se vrijeme nije iskoristilo barem da se u jednom dijelu on poboljša. Evo molio bih predlagatelja, obzirom na ove dileme koje sam podijelio i s nekim kolegama prije ovog govora oko toga, ovih možebitnih ustavnih spornih tema da recimo se za isto kazneno djelo, dakle po Kaznenom zakonu koji bi trebao biti iznad ovog zakona kažnjava na jedan način, a s onim se kažnjava na drugi način, i vezano za putovnicu možda da nam objasnite, jer vjerujem da ste izvršili nekakve konzultacije vezano za evo recimo ova dva ključna pitanja. moj zaključak je sljedeći, da ovaj zakon neće promijeniti na žalost ništa, i da bi trebalo se ozbiljno uhvatiti ovog posla, na kraju krajeva i Englezima je trebalo 10-ak godina i nešto malo više da shvate da Thatcherinin zakon ne rješava problem. Hvala lijepa. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a, zastupnik Miljenko Dorić. Uvažena gospođo potpredsjednice, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima prihvaćen je u Hrvatskom saboru 2003. godine. Čuli smo od kolege Lučina, idemo u petak, kad budemo glasovali o ovom zakonu na treći popravni ispit. Dakle svake dvije i pol godine se ovaj zakon vraća na naše klupe, i pitanje je što smo postigli i što ćemo postići. Kad smo ga kolegice i kolege zadnji put mijenjali i dopunjavali bilo je to u travnju mjesecu 2009. godine, tada smo zaključili sljedeće: da ćemo uz nove zaštitne mjere biti daleko učinkovitiji. Koje smo mjere tada prihvatili? To je mjera zabrane prisustvovanja određenim sportskim natjecanjima od strane izgrednika, s obvezom javljanja u policijsku postaju, ili čak s obvezom boravka u policijskoj postaji, zatim zabrana odlaska na određena sportska natjecanja u inozemstvo, konačno povećali smo tada već bili novčane kazne kao i kazne zatvora. I pitam vas što smo postigli? vrlo malo ili nimalo. Evo nekoliko podataka iz kojih ćemo moći možda i zaključiti razloge zbog tako lošeg rezultata. Naime policija je pratila izgrednike na brojnim natjecanjima, i u razdoblju između prošlih izmjena i dopuna zakona, dakle od travnja 2009. pa do prvog čitanja ovog zakona policija je privela tisuću 652 izgrednika. Od tog broja policija je podnijela optužni prijedlog za tisuću 380 izgrednika. Ponavljam tisuću 380. Moramo se kolegice i kolege sad pitati koliko od njih u konačnici i kažnjeno. Naime ti su izgrednici ugrožavali tuđe živote, druge gledatelje, uništavali imovinu, itd., Kolegice i kolege prekršajni sudovi kaznili su od tisuću 380 prijavljenih samo 121 osobu zaštitnim mjerama, 95 izgrednika kažnjeno kažnjeno je novčano, a 15-ak njih dobilo je uvjetnu kaznu zatvora, dakle ukupno je kažnjeno manje od 15% onih protiv kojih su izvršene prijave. Prema tome imali smo i dosad mogućnost da izgrednike kaznimo i da budemo daleko učinkovitiji, ali to nismo bili. Policija je vjerojatno za ovo stanje najmanje kriva, to je moje duboko uvjerenje. Zato će i naš klub HNS, HSU podržati ovaj prijedlog zakona, isključivo zato jer policija smatra da će im ovim zakonom biti olakšan posao. Međutim sudovi, klubovi, sportski savezi, kolegice i kolege, sigurno ne zaslužuju prolaznu ocjenu. To nadam se da se slažete samnom. Niti jedan klub nije kažnjen zbog toga jer nije osigurao zakonski propisane tehničke standarde na stadionima. Niti jedan. Nadalje, prekršajni sudovi nisu obavijestili niti jedan sportski savez, a onda ni ovaj nije mogao obavijestiti klubove o tome tko je kažnjen i na koga treba paziti da ne dolazi na stadione, kome ne trebaju prodavati se karte itd., itd. Dakle nikakve, gotovo nikakve koordinacije između svih onih koji su trebali sudjelovati u ovom procesu nije bilo. Sada predlagatelj smatra da će novim represivnim mjerama popraviti situaciju na stadionima. Predlaže se da propišemo novi oblik protupravnog ponašanja maskiranjem, predlaže se nulta tolerancija na alkoholiziranost, naši prigovori stoje kao što su već iznijeti ovdje od strane nekoliko klubova koji su imali priliku govoriti prije mene. Predlaže se nadalje da se preciznije obveže organizatore, glede organizacije samih takmičenja, predlaže se davanje mogućnosti policiji da zabrane održavanje sportskih natjecanja, odnosno u kojim će slučajevima organizator to morati učiniti, predlaže se da se teži oblici protupravnog ponašanja sada vode kao kaznena djela, predlaže se uvođenje zabrane prisustvovanja sportskim natjecanjima na temelju saznanja o ranijim protupravnim protupravnim ponašanjima, predlaže se da se oduzmu putne isprave onima koji bi mogli eventualno stvarati nerede u inozemstvu, predlaže se povećanje novčanih i kazni zatvora. Predlaže se da podaci o izgrednicima se sada od sudova, od strane sudova dostavljaju savezima i klubovima kako bi oni znali se priključiti u ovu mrežu organizacije, u mrežu koju treba svakako ojačati ako želimo postići kvalitetnije rezultate. Mi smo nadalje kod prvog čitanja, gospodine državni tajniče, upozorili na neke nelogičnosti samog teksta koji se mogao tumačiti na razne načine, a mi smo vješti da izigramo zakon upravo zato što on ponekad nije potpuno jasan pa su upozorili na tekst

Molimo vas, pokušajmo jednom napraviti jednu analizu implementacije samog zakona. Da pokušamo vidjeti tko je za taj, da pokušamo onda ići konkretnim mjerama prema onima koji nisu ispunili svoje zakonske obveze. To nikada nismo učinili. Taj proces obuhvaća i škole i klubove i sportske saveze. Jasno da sve njih mi danas praktično u raspravi i nismo spomenuli bog zna kako detaljno niti imamo podatke jasno za to. Prema tome, mi zaista smatramo da je ovo jedna kompleksna materija i da treba jednako tako vrlo ozbiljno i sveobuhvatno prići analizi razloga zbog kojih nismo bili uspješniji, a ne stalno mijenjati zakone jer time nećemo ništa postići. Hvala lijepo. Na redu je u ime Kluba zastupnika HDSSB-a zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Zakon o navijačima koji bi trebao biti zakon za navijače zapravo je zakon protiv pravih navijača. Obrazložit ću zbog čega to govorim. Ovo je već četvrti pokušaj pokušaj jednog zakonskog okvira koji bi pripomogao i definitivno riješio huliganizam na športskim natjecanjima. Kažem huliganizam i kažem spriječio, međutim ono što Vlada kani i radi nema za svrhu zapravo iskorijeniti huliganizam već po ovome što se ovdje propisuje izgleda da je cilj iskorijeniti gledatelje. Kažem, gledatelje. Zakon koji u svom nazivu ima riječ sprečavanje sada je u potpunosti skoncentriran na kažnjavanje, na represiju, na zabrane. A u svim tim izmjenama zakona već četvrti puta prevencija je zaboravljena kategorija. Uza sve to naši dužnosnici koji se deklariraju zaista kao oni koji bi nešto sprječavali istovremeno se ponašaju drugačije. Ovdje je fotografija od 2. veljače 2009. gdje gospodin premijer odbjegli Ivo Sanader i njegova potpredsjednica Vlade, danas predsjednica, piju šampanj na Rukometnom Svjetskom prvenstvu u Areni Zagreb iako je tada bilo zabranjeno točiti alkohol na športskim i u športskim objektima. Gospođa bivša dopredsjednica Vlade koja je bila zadužena za, uglavnom, za engleski uzor zakona i zakonodavstva kako bi se uveo kod nas na utakmici Medveščaka u dresu Medveščaka sa šalom Medveščaka pije pivo bez pjene, dakle vrlo nedavno. … /Upadica se S obzirom na te ovakve jedne činjenice nedavno sam vidio jedan grafit u Slavonskom Brodu na propalom, oronulom hotelu Park kojega je privatizacija jasno na HDZ-ov način inače dovela i odvela u propast i stečaj, piše ovako: "Đurđa daj 4 Pana i Zakon o navijačima." E, a šta kažu navijači za ovaj zakon? Što kažu građani, mirni građani koji bi željeli veliku posjećenost utakmica svojih klubova, koji bi željeli otputovati na utakmicu iz Osijeka u Split, iz Zagreba u Osijek, Vinkovce, Split, Šibenik, Zadar, a da pri tome imaju potpunu sigurnost. Što oni kažu u svezi ovoga zakona? Kažu da je sada sve zabranjeno. Ako se dakle zakon dakle bude prošao saborsku proceduru. Zabranjeno je popiti pivo, zabranjeno je zapaliti bengalku kaže itd., zabranjeno je jasno nasilje i ne odobravam ga, ali kako netko je već ovdje kao gospodin Lučin rekao ako se potuku u parku onda je to prekršaj, ako je u maloljetničkoj delikvenciji i nasilju stradalo 1140 osoba po statistici za prošlu godinu, a u športskim neredima 8 onda kako ćemo nejednako tretirati zakonski dakle prekršajno i kazneno jedne i druge. Je li to nejednakost, ajde da kažem onako pred Ustavom? Oduzeti putovnicu nekome, ja znam da se oduzimala putovnica u ona vremena prije '90-te zbog nekih drugih stvari i dakle jednog političkog neistomišljeništva ili pak političke nazovi delikvencije i neslaganja sa ondašnjom socijalističkom, komunističkom vladavinom itd. To je bilo tako. Hoćemo li navijače proglasiti nepoželjnim? Hoćemo li im oduzeti putovnice? Hoćemo li od tribina dobiti kazalište HNK na Maksimiru, u Splitu na Poljudu? I još nešto, kad sam spomenuo Poljud i naš predsjednik Sabora se divio bakljadi na Poljudu prilikom obilježavanja 100. obljetnice Hajduka. I bilo je prekrasno, od Dubrovnika do diljem Hrvatske da kažem, poglavito u Dalmaciji jasno. Ali nije nitko to osudio. Ja se ne sjećam da je nitko, čak je i na CNN-u bilo. I CNN je prenio Hajdukovu 100. obljetnicu i bakljadu koju nitko na CNN-u ni u inozemstvu nije osudio. Prekrasna slika, nije nijedna baklja pala na teren. To je cilj. Dakle, zna se ako se baklja pali gdje se pali. Zna se da ima i prostor, kao za pušače, prostor za bakljadu pa vi tamo bakljajte se Zna se da postoje kamere, zna se da postoji videonadzor. Danas je tehnologija fantastična, pa tu su i mobiteli, a kamo li ne video nadzor, 40 tisuća ljudi se prati mobiteli se prate prema izjavama našeg ministra. Prema tome, nije prepoznati huligane, nije problem detektirati, nije problem ih identificirati pa ako treba uhititi i transferirati jel kako reče potpredsjednik Sabora, ali to nije bilo u vezi huliganstva, nego u vezi generala Ante Gotovine. kome je problem što je 300 tisuća ljudi ove sezone gledalo Medveščak te je uz put popilo hektolitre pive, hektolitre doslovce. Niti jedan jedini incident se nije zbio. Ima li onda realnog povoda zabraniti Medveščaku točenje piva? To je 6% alkohola koliko ja znam. Ima li opravdanog razloga za izbijanje novca iz proračuna iz budžete tog uzornog klub u kojega su zaljubljene tisuće Zagrepčana pa i naša bivša potpredsjednica Vlade koja je obukla dres Medveščaka. Daleko od toga da bi žrtve ovog zakona bile samo navijači Medveščaka. Žrtve su svi gledatelji i navijači svih klubova u Hrvatskoj. Huliganizam ni ovim zakonom neće biti spriječen, ali zato se maksimalno sprečavaju gledatelji, navijači i način njihove zabave na stadionu. Ne govorim da je zabava razbijanje i nasilje, govorim o zabavi. Kako je to organizirao Medveščak zabavu na svojim utakmicama, to je zapravo prototip, to bi trebao biti primjer i ostalim klubovima u RH bez obzira na granu športa. Evo ponovno ponavljam dakle ako se dođe do tuče na stadionu, to je neusporedvo veći pravni problem nego ako dođe do tuče npr. u parku, haustoru bilo gdje drugdje i bilo kojoj javnoj površini. Što je prekršaj negdje drugdje kazneno djelo je na stadionu. Isto djelo, potpuno isto djelo. Što bi rekao Šime strgana ruka. Ako dođeš Ako dođeš na utakmicu sa 0,8 promila alkohola, godinu dana ćeš gledati utakmicu u policijskoj postaji prema ovom zakonu. E sada, ako netko s istim promilima skrivi tešku prometnu nesreću u kojoj je netko strgao ruku kako reče Šime ili slomio nogu nije isti tretman, pogotovo kako već kod nas znamo ako netko ima zaleđe, onda to nekako prođe lišom što bi se reklo u Dalmaciji ili onako falš netko prođe sa uvjetnom kaznom itd. ali na utakmice može ići slobodno. Koja je razlika u automobilu imati 0,8 promila i jeli opasnije imati na stadionu 0,8 promila? Kada se govori o Englezima i posjetu Engleskoj hrvatske Vlade koja je išla tamo u Englesku ne znam koliko dana vidjeti kako to tamo izgleda i što su oni to primijenili i kako su sredili svoje iako nije sređeno kako netko reče ovdje, imaju i oni svoje statistike crne, bez obzira na zakone i bez obzira što mi gledajući utakmice Liverpoola, Arsenala itd. vidimo jedan zaista red, uvijek vidimo koliko je navijača na stadionu u broj, u jedan. Kod nas se nikada ne zna koliko je navijača na stadionu niti će se ikada znati, kod nas se ne znaju ni kapaciteti stadiona. Nijedan stadion ne zna kapacitete svog stadiona. Maksimir ne zna koliko stane navijača, propusti organizatora također znatno doprinose, a ovdje o oragnizatorima nema gotovo ništa. Točno je da je Zakon o športu trebao riješiti mnoge stvari, pa bi se uklopio i Zakon o navijačima. Možda bi bilo dobro donijeti Zakon o huliganima, a ne o navijačima. Dakle, fokusirajući se samo na navijače promaklo je našoj delegaciji u Angliškoj da su Englezi uredili sigurnosne uvjete na stadionu, kako su Englezi educirali policiju i zaštitarsku službu, educirali policiju u ophođenju i boravku na stadionu među navijačima. Danas većino na engleskim stadionima možete vidjeti komunikaciju normalnu kao neki dan što su bili, sinoć dati bomboni dati policiji pred zgradom HDZ-a u Zagrebu, takav je nekako odnos engleske policije i engleskih navijača, ne kažem huligani. To je odnos, to je edukacija, to je ona preventiva o kojoj govorim da ne dostaje. Ovo su represalije, ovaj zakon jednostavno zakon o represiji. Nema u Engleskoj zabrane točenja piva na stadionu. To nije točno, toči se pivo na stadionu. Zašto mi ponovno kao u mnogim stvarima počevši od onih što sam malo prije govorio o ovim objektima o legalizaciji ponovno strožiji od Europe i uljuđenih europskih zemalja, ja ne znam. I mislim da ovaj zakon neće zapriječiti huliganstvo u onoj mjeri kojoj mi želimo, kako kažu nulta tolerancija huliganstva. Ovo je više i vjerujte mi da vidim poluprazne stadione. Škodit će to klubovima, uništit će to jedan navijački ne govorim o nehuliganskom duhu, navijačkom duhu. Ne možete uništiti duh Hajduka u navijaču Hajduka nikakvim zakonom nikakvom represijom, duh BBB. Govorim o navijačima, opet se moram distancirati da me ne bi netko krivo shvatio. Zbog toga ne može se navijač promatrati kao a priori krivac dolaskom na stadion. Navijači imaju također ljudska prava i prava po zakonima i Ustavu RH i treba se poći od presunkcije ljudske nevinosti. A ne isključivo promatrati ih kao huligane. Zbog toga klub HDSSB-a će biti u najmanju ruku suzdržan, a do petka ćemo razmisliti hoćemo li biti i protiv ovoga zakonskog prijedloga. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Ovo je istovremeno bila i posljednja rasprava u ime klubova zastupnika. Počet ćemo sa pojedinačnim raspravama. Prva je na redu Ingrid Antičević-Marinović. Hvala lijepa, poštovana gospođo potpredsjednice. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Dakle, kod ovog Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima gdje se mijenja zakon koji je nedavno promijenjen i koji je dakle aktualni pozitivni zakon je predstavljen kad se donosio kao savršenstvo koje gotovo da anticipira sve moguće buduće slučajeve koje će i prevenirati, efikasno sankcionirati i gdje nećemo imati potrebe za promjenom zakona. Međutim, tomu tako nije bilo i navijestilo se upravo i dogodilo se upravo ono što smo tada u ime kluba i pojedinačno u SDP-u i govorili. Međutim, vladajući su smatrali da su neopravdane naše bojazni i da će taj zakon polučiti apsolutno uspjeh. Međutim sada se zaista nakon ovih izmjena pa čak i ovog konačnog prijedloga zakona možemo s pravom pitati, na ovom tragu što je govorio i kolega Lučin govoreći u ime kluba SDP-a, gdje su granice te represije, a granica očito nema kad nema sagledavanja uzroka huliganstva i svoga divljanja. Gdje su uzroci? Svi se mi slažemo i nema ovdje osobe koja će to odobriti, bilo kakvo nasilje, bilo kakvo uništavanje tuđe imovine, da ne govorim o uništavanju zajedničke imovine i tu ne trebamo uopće trošiti vrijeme, ovo svjetlo ovdje niti trošiti laktove na našim košuljama ili sakoima. Međutim, mi se ne slažemo oko toga gdje su uzroci ovakvog ponašanja i kako suzbiti uzroke. Eto to se mi pitamo, što je rekao i kolega Lučin i svi mi ovdje pojedinačno koji ćemo govoriti o tome u klubu SDP-a. Da li ćemo mi nakon svake nogometne utakmice mijenjati zakon? Dobra zakonska rješenja anticipiraju ubuduće nekakve opasne pojave, stanja i onda daje unaprijed odgovore na takva pitanja, odnosno probleme. Međutim, mi ovdje kaskamo za nekim događajima koji izazivaju puno revolta u javnosti i onda zakonom dakle želi se na neki način pokazati volja vladajućih kako evo reagiraju na te pojave, međutim te pojave eskaliraju. Koliko god u prijedlogu zakona, iako se zakon mijenja, želi se ipak na neki način omalovažiti i reći da ipak nasilje ne eskalira nego eto izvozimo nasilje, imamo problema sada sa izvozom nasilja jer upravo takve osobe čine velike nerede i na priredbama koje se odigravaju na tuđim terenima, odnosno u drugim državama. Međutim postavlja se pitanje, gospodo, zašto nered samo na nogometnim priredbama, utakmicama. Zašto nema nereda u drugim sportovima. Kada smo predlagali upravo nedavno zakon, imali smo prijedlog zakona u ime kluba SDP-a koji bi koji bi se obvezali klubovi odnosno profesionalni sport se morao profesionalizirati, profesionalni sport i njihovi klubovi koji sada djeluju udruge što je nonsens, obvezno preoblikovati u trgovačka društva. Tu su uzroci, dobivaju puno sredstava, puno novaca, a nikakve odgovornosti nema. Nema odgovornosti u tome i vi ovdje točno u ocjeni stanja to ustvrđujete jer kažete da organizatori i vlasnici klubova nisu proveli zakon i umjesto da se kazne po odredbama postojećeg zakona mi idemo u izmjene zakona i suma sumarum koji je rezultat toga, to je da jača represija. Naravno, zašto ne i represija, ali ona ovdje izgleda nema kraja. nema kraja. A dirnuli ste i u nešto čime ste izazvali veliki debalans u našem kaznenom zakonodavstvu. Stav je bio kad se donosio još Kazneni zakon da više nemamo pojedinih kaznenih inkriminacija, kaznenih djela u nekim drugim zakonima, da će Kazneni zakon objediniti sva kaznena djela. Međutim, od toga postepeno odustajete. Molim vas, za izmjenu Kaznenog zakona gdje se uvodi četiri nova kaznena djela od kojih jedno ima nekoliko svojih privilegiranih odnosno težih oblika, to je ovdje 31.a, dakle ovdje u jednom članku uvodimo jedno djelo, praktički četiri nova odnosno tri nova kaznena djela i još ovdje ova tri to je negdje sedam novih kaznenih djela. Kad se unosi u kazneno zakonodavstvo jedne zemlje sedam kaznenih djela o tome raspravljaju svi pravni fakulteti, iterkatedralna sjednica se održava na fakultetima. Međutim, ovdje se potezom takoreći pera uvodi toliko novih kaznenih djela i to iz resornog Ministarstva unutarnjih poslova. To nije dobro, a mi najavu izvjesna oblika pokušaja, to neće proći u Hrvatskoj duboko se nadam i vjerujem, koliko god su institucije oslabile, ali to ne može proći. I izjave gospodina ministra unutarnjih poslova u nekoliko navrata gdje u ovim ili onim slučajevima prebacuje odgovornost na državno odvjetništvo ili na neke druge ili na pravosuđe, pojedinačno čak i na sudove ili na ministra pravosuđa je neviđeni presedan. To se u drugim zemljama ne događa, bez obzira koliko u svim zemljama Ministarstvo unutarnjih poslova je značajno ministarstvo i na nekih hoćemo ili nećemo priznati, ali moramo priznati uvijek ima veliki utjecaj na pojedine druge resore. Ali to se nikad nitko neće usuditi javno reći, međutim to se uobičajilo, da ne govorimo sada oko ovog slučaja Purde i kod nekih drugih slučajeva. To ne može biti. I sada ministarstvo, dakle Vlada predlaže, ali kroz resorno ministarstvo uvodi se toliko novih kaznenih djela gdje se ministarstvo pravosuđa kao resorno ministarstvo nikada tako brzopleto ne bi usudio uvesti osam novih kaznenih djela. Pa mi smo kazneno zakonodavstvo mijenjali u toliko navrata, nikad u jednom pokušaju nije se uvelo toliko novih kaznenih djela. O jednom kaznenom djelu kad se uvodi koliko treba raspravljati, pa zar nismo mi uveli kazneno9 djelo neisplate plaća. Za vrijeme ove vlasti je to ukinuto. U nekoliko navrata mi to pokušavamo smatrajući da je to prijeko potrebno u današnjem trenutku. Vlada odbija i kaže da bi česte izmjene kaznenog zakonodavstva i uvođenje novog kaznenog djela značilo pravnu nesigurnost. Tu se apsolutno ne slažem s time niti se mi ovdje to možemo složiti, jer je to pitanje pravne sigurnosti da radnik ima plaću. Ali govorimo uopće o uvođenju nekog novog kaznenog djela. I ne samo to što je to neviđeni oblik represija, što je uvijek siguran znak vladajućih, jedne određene besperspektivnosti, ali prije svega straha vladajućih za poziciju. To se uvijek smatra pred kraj mandata kad se uvode nova kaznena djela što to znači, a ona koja su Hrvatskoj prijeko potrebna gospodarska inkriminacija, zaštita radnika od toga još nema ni govora. To se još razglaba. To se već dvije, tri godine o tome raspravlja. Ovim uvođenjem kaznenog djela, recimo specijalnog kaznenog djela sudjelovanje u tučnjavi ili napadi na gledatelje ili druge osobe kao jedan poseban oblik sudjelovanja u tučnjavi koji je već u postojećem kaznenom zakonodavstvu mogao se kao jedan poseban vid, kada dolazi do izmjena jer Ministarstvo pravosuđa kao resorno ministarstvo priprema te izmjene. ovdje od oka nesagledavajući cijelo kazneno zakonodavstvo koje je jedna zgrada, koje je sastavljeno od pojedinih glava koje su međusobno povezane. Odnos među glavama je odnos težine pojedinih kaznenih djela koje su grupirane u pojedinim glavama, da ne govorim o pojedinim glavama odnos blažeg i težeg oblika. Vi ste ovdje ne vodeći računa u tome izazvali veliki debalans između kaznenih djela i to nije dobro za pravnu sigurnost. u ovom, u osnovnom našem temeljnom Kaznenom zakonu gdje su sabrana sva kaznena djela sada više očito tome neće biti za uništenje tuđe imovine bez obzira kojeg je ona značaja, dvostruko veća je zapriječena kazna nego što je to u Kaznenom zakonu samo zato što je učinjeno na stadionu. Sutradan može biti učinjeno u Vladi ili u Saboru ili negdje drugdje ili na javnom mjestu gdje se okuplja veliki broj ljudi, pa i prosvjednika. Što je onda s tim? Hoćete sutra donijeti neki novi zakon kojima ćete sankcionirati nasilje u ovoj ili onoj ulici s obzirom da je ovdje zabranjeno prosvjedovanje. Dakle, na takav način nećemo mi izaći iz opasnosti rastućeg nasilja. Uzroci nezadovoljstva, pa i nasilja leže u dubokom nezadovoljstvu građana za što je odgovorna vlast. Uzroke treba sanirati, a onda će sa posljedicama biti puno lakše. Imamo jednu repliku, zastupnik Šime Lučin. **Lučin, Šime (SDP)** Poštovana kolegice nije problem samo što ova zakon uvodi i nova kaznena djela, odnosno kako ste rekli uvodi debalans u kaznenom zakonodavstvu. Obzirom na nedorečenost ovaj se zakon ozbiljno poigrava i sa ljudskim pravima. Meni zapravo nije jasno recimo ako pogledate članak 13. u kome se dodava stavak 7. na koji način će distributer, odnosno onaj koji prodaje karte na osnovu čije spoznaje i na kakav način će dakle on utvrđivati da li će nekom prodati ili neće prodati kartu. Jer pazite, dakle šta to znači ranije protupravno ponašanje? Valjda bi trebalo tu stajati ranije osuđivan ili kažnjavan. Prema tome, to je nejasno. Ja razumijem ovu odluku i to je jasno napisano oko zabrane pristupa, dakle dolaska na utakmice i potrebe javljanja u stadionu. Dakle, zabrane dolaska na stadion. Ali mene interesira, što to znači, to znači da će svaki recimo prodavatelj karata u Maksimiru imati ovaj popis i slike onih kojima je zabranjen pristup ili ću ja morati svaki put kad idem kupiti kartu zapravo izvaditi osobnu kartu i predstavit se tko sam. Vidite, ako je to tako onda je problem u tome što mi na takav uređen način ulazimo na neuređene stadione. mislim problem je puno složeniji nego što ovako se čini na prvi pogled. I čini mi se da će neke odredbe iz ovog zakona zbog svoje nedorečenosti zapravo izazvati jako pun prijepora u javnosti. **Antunović, Željka Kolega vi hoćete reći da je ta odredba apsolutno neprovediva, s njom se slažem. Međutim, vjerojatno predlagatelj gospođa Kosor koja je potpisala ovdje u ime Vlade vjerojatno se sjetila davno preminulog gospodina Lenjina koji je rekao da će svaka kuharica biti političarka. Pa očito će sada i svaka blagajnica biti i policajka. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Idemo dalje sa raspravom. Na redu je zastupnik Nenad Stazić. Nenad (SDP)** Poštovani predlagatelji, meni se čini da se mi s ovim zakonom ili s ovim problemom koji ovaj zakon nastoji riješiti nekako vrtimo u krugu već godinama ili se krećemo po jednoj spirali represije. Spirala je, uzlazna je putanja. Mi pokušavamo kao društvo nekako to riješiti ali nam to ne polazi za rukom. Što je represija veća i odgovor na tu represiju kroz nasilje je jači i nikako da tome stanemo u kraj. Ali ja mislim da je razlog tome što smo mi krivo pristupili od početka tome. Mislim da bi trebalo razdvojiti dva oblika ponašanja, navijanje na stadionima i huliganstvo. To jedno s drugim nema veze, a dokaz da jedno s drugim nema veze su i ovi prosvjedi na ulicama koji sa sportom nemaju apsolutno nikakve veze a na kojima se pojavljuju te iste grupe, napadaju policiju i izazivaju nerede, provode nasilje. Znači, nama bi trebao nekakav Zakon o suzbijanju huliganstva bez obzira gdje se to huliganstvo događa. I u tom zakonu možemo biti represivni koliko god hoćete. To ću svakako podržati, jer huliganstvo kao oblik ničim izazvanog nasilja, nasilja koje je samo sebi svrha društvo ne smije tolerirati. Jer ako to budemo tolerirali onda nema kraja. Dakle, za huliganstvo prihvatio bih najstrože kazne. Mi međutim to brkamo. Mi sad te huligane probamo nekako obraditi kroz ovaj zakon kad su oni na sportskim natjecanjima. A gdje se ti neredi događaju? Da li je to u svim sportovima? Pa nije. Pa gledajte, evo naši hokejaši imaju zavidne uspjehe, pa to kad odete na te utakmice, pa to morate biti ponosni na te navijače. Pa tu navijači jednoga kluba pozivaju navijače drugoga kluba da pozdrave i da plješću svojim igračima za koje navijaju. To je jedan uzor sportskoga ponašanja. Pa da li ima, da li ima nereda na vaterpolo utakmicama? Pa nema. Da li ima na košarkaškim? Pa nema. Ima na nogometnim utakmicama. Ali ni ti neredi na nogometnim utakmicama nisu ni u kakvoj vezi s nogometom. To veze s nogometom nema. I ovi koji dolaze praviti nerede, pa to nisu nikakvi navijači, nikakve klubove oni ne podržavaju, oni se dolaze potući, oni dolaze izazivati, oni dolaze napraviti nered, i njih bi trebalo tretirati kao huligane, a ne kao navijače. I onda da tako pristupimo ovom problemu, rješavanju ovog problema, ja mislim da bismo ga riješili puno jednostavnije i puno brže nego što ovako podižemo razinu represije za sve. Evo na tom hokeju, pije se pivo, i nikakvih nereda nema. Pa to je tamo običaj da kad se prati hokej da se popiju dva, tri piva. I ta dva, tri piva nikoga ne potaknu ni na kakvo nasilje. Ali sad će se pivo zabraniti tamo. Zašto? Čemu? Kad ono tamo nije uzrok ničemu, nikakvom zlu. A ovi bili pijani ili trijezni, oni će se potući jer su se došli potući. Oni su došli s tom namjerom, i njih tako treba shvatiti, njih tako treba opisati, i njih tako treba progoniti, a ne se praviti lud, i njima tepati da su navijači. Kakvi navijači vražji? Kakav je odgovornost klubova? Jesmo predlagali zakon da se ta sva profesionalna sportska društva preimenuju u …/Ne razumije se./… u trgovačka društva. A zašto? Pa pojačali bi njihovu odgovornost. Pa šta mi možemo kad su to udruge građana, i šta je njima u interesu. Pa šta njih briga da li će do nereda doći ili neće doći. Odgovornosti oni nemaju nikakve. Pa da je prihvaćen taj naš prijedlog pa on bi pomogao da se ovaj problem riješi. Pomogao bi. On bi pomogao i državnom proračunu, jer bi konačno netko platio porez na transfer igrača, što sad ne plaća. Građanin kad proda svoj stari auto mora platiti 5% poreza državi, a ovaj kad proda za milijunske svote, u eurima milijunske svote igrača ne plati državi ništa. E pa sad od građanina hoćemo tih njegovih 5% za stari auto, a od ovih nećemo. Pa zašto mi njih sad štitimo? To meni nije jasno. Jesmo im nešto dužni? Je li im Vlada nešto dužna? Je li im HDZ nešto dužan? Jesu li bili donatori? Jesu bili sponzori? Pa recite, bili su nam sponzori, pa ih moramo štititi, pa ćemo bar znati zašto. A ovako mi jedan društveni problem koji postoji kao problem i koji nas sve opterećuje, mi robujemo u rješavanju tog problema nekim fikcijama, a vrijeme je da se tu otrijeznimo, da sve te fikcije odbacimo, da kažemo navijači na jednu stranu, huligani na drugu stranu, s navijačima treba raditi, i ne baš s puno njih, uglavnom normalni, pristojni ljudi, a ovi ne da neće moći na stadion, nego ne mogu nigdje gdje izazivaju nerede. Huliganstvo, imate ga u crnoj kronici, skupe se, prebiju nekoga, samo zato da bi ga prebili, pa nemaju razloga nikakvog za to. E pa pronađite vođe takvih skupina, kaznite ih ne s 3 godine zatvora, kaznite ih s 10, maknite ih s ulice, sumnjam da su ih preodgojili, jer kad netko u toj dobi ide razbijati, ubijati ako treba, policajcu izbiti oko, onda sumnjam da će od njega biti ikad pošten, uzoran građanin ove zemlje. Te treba maknuti s ulice, jer dok god budu postojali, oni će izazivati takve nerede. Oni su prijetnja svakome, prijetnja su našoj djeci, prijetnja su svakom građaninu gdje se pojave. Prema tome koncept je kriv, koncept je kriv, ovo će naštetiti sportu, ova vrsta represije će naštetiti navijačima koji su normalni, kojima ovakav strog zakon ne treba, jer koji nikakve nerede ne izazivaju, a neće riješiti huliganstvo, jer će ono, ne bude li se događalo na utakmici, ono će se događati negdje drugdje, a mi protiv njih efikasnog oružja nemamo. Prema tome za to sam da se ovaj zakon ublaži, ali da se donese nekakav novi, posebni zakon, leg specialis, o suzbijanju huliganstva i da to riješimo na takav način. Hvala vam. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Jedan od dobrih primjera kako bi bar djelomično riješili ovaj problem je bio upravo ovaj naš prijedlog zakona koji sam ja spomenula i koji sada detaljno koji je detaljno reproducirao kolega Stazić. Dakle ne samo što država neće da ubire novac od transfera, hoće od benzina i ostaloga, a ovdje neće, protivi se toj privatizaciji, imamo drveno željezo, dakle udruge, sportske udruge gdje je profesionalni sport koji troši 80 do 90% ukupnih svih sredstava koji su namijenjeni športu u državi, odnosno pojedinim jedinicama lokalne samouprave, gdje su formirane udruge građana, koje dobivaju 10 do 20%, a sada pošto su pojedini klubovi u problemu i onda i ono što je bilo rezervirano za udruge građana ide takvim klubovima. Dakle to je osnovni problem, a onda bi i oni, rasteretili bi i državu, rasteretili bi cijeli ovaj represivni aparat, jer bi njima dali upravo u zadaću da onda budu i prvi koji će biti odgovorni za održavanje reda i sigurno bi onda reda bilo, bilo više. A i privatni sektor, privatnici koji su zainteresirani, to je najbolji oblik, legitimni oblik njihove reklame. Sigurno bi onda bilo i više posjetitelja, da ne govorimo višestruke koristi, a bilo bi više sredstava za udruge građana, za mladež i to je najbolji odgoj, da smanjimo huliganstvo i takvo jedno neprimjereno ponašanje. I još nešto, rekli ste upravo o ovakvom jednom kada ste govorili, govorili ste i spominjali ste zbog čega se javljaju dakle uzroci i zbog čega navijače brkati sa huliganima. Priznajmo da imamo takve ljude. Uzroke još uvijek ne želite sagledati, ali bi onda zaista trebao taj biti zakon, poseban zakon za huligane ili nazovite ih već kako su se u pojedinim zemljama zvali, a nemojte brkati

dnevno 150 građana, radnika u ovoj zemlji ostaje bez posla, gase se tvornice, idu u stečaj. Ode Kamensko u stečaj, ode neki dan Vibrobeton u stečaj, svi na ulicu. Nitko da trepne, nitko da se zabrine. A zamislite tragedije da nekakav nogometni klub kad bi se preimenovao u dioničko društvo ode u stečaj. Pa vrlo važno. Ako nema izvora dovoljnih financiranja, ako nitko neće gledati njegove utakmice, ako ne može naći sponzore pa nek ode u stečaj. Meni je žao Vibrobetona, meni je žao Kamenskog, meni je žao ljudi koji su izgubili posao kad su se te tvrtke ugasile, a što će nogometaši ostati bez nekog svog kluba pa naći će oni drugi klub. Naći će oni gdje zaraditi novce ako znaju igrati nogomet. Za ove iz Vibrobetona i Kamenskog nisam siguran da će ikada više naći posao. I to je mit da ako mi njih preimenujemo u dionička društva joj što se može dogoditi, mogu se ugasiti. Pa što onda? Dakle taj mit ja ne mogu razumjeti. Ali, ne mogu razumjeti ni one u Saboru izabrane ljude predstavnike građana koji taj mit tu podržavaju. Koji neće prihvatiti jedno razumno rješenje koje bi pomoglo državi, državnom proračunu, koje bi pomoglo između ostalog i rješavanju ovog problema jer bi ih natjeralo na nekakvu odgovornost, jer bi im se na koncu mogle propisati takve kazne za toleriranje nereda ili za neorganizaciju utakmice koje će ih otjerati u stečaj ako ih ne budu poštivali. A ja vam onda garantiram da bi se potrudili puno više nego što se danas trude. Gospođa zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić, izvolite. preko svih izmjena 2006., 2009. međutim kao što je rekao kolega Stazić vrtimo se u krug, u krug zabrana, kazni, postroženja Međutim, represije nisu nikada riješile problem pa ne mogu riješiti niti ove nerede. Složila bih se s tim da je, kako je naglašeno i u ovom prijedlogu izmjena zakona, da organizatori športskih natjecanja moraju i klubovi moraju zapravo snositi veću odgovornost za sprečavanje nereda jer kao što znamo velik novac se vrti u krugovima koji su samo udruga građana, koji su neprofitni i koji ne plaćaju porez. Isto tako u međuvremenu od zadnjeg čitanja, od prvog čitanja, pokazalo se zapravo da zakon nije učinkovit, nije djelovao na pojedine skupine navijača, odnosno na huligane unatoč postroženju sankcija, sjetimo se utakmice u 5. mjesecu Hajduk – Dinamo. Prema tome, nogometna huliganska skupina navijača možemo reći da oni gaje jedan subkulturni takav stil i naravno da je to vrlo prihvatljivo, primamljivo za ljude takvog habitusa. Međutim, tu postoji jedna opasnost, a to je opasnost za mladog odbačenog čovjeka koji je bez posla, koji gleda lopovluk koji nažalost dominira kao društvena vrijednost. E taj i takvi momci dangube negdje s pivom u ruci ili s još gorim alkoholom što isto tako u medijima vidimo svakodnevno u reklamama, taj čovjek je mlad, pun snage,on je željan posla. Nažalost, on se osjeća jadno i frustrirano. Čuje vrlo često pusti me na miru, dolazi na zatvorena vrata, nažalost vrlo često i obitelji itd. A on očekuje, i ljudski je očekivati, da ga netko upita kako si, da mu netko pomogne, da mu netko otvori ta vrata. E onda takav razočaran on krene u vlastiti rat u kojem razbije glavu istom takvom mladiću koji je, možda ima drugi šal, šal druge boje. Nažalost, nismo reagirali na vrijeme u odgojnom smislu. Ostaje nam za razmišljati kako ćemo palicom riješiti problem ovoga društva. Možda ipak se treba okrenuti tom mladom čovjeku, sinonimu mladih, da ga vidimo, da ga čujemo. Isto tako za razmišljati je da se sve događa zapravo na nogometnim utakmicama, a u zadnje vrijeme smo svjedoci da su mediji puni nogometnih čelnika koji se bore za prevlast u raznoraznim savezima klubova za poziciju, za novac koji naravno nije oporezovan. Igrači se prodaju, a ini zarađuju. Možda ni zakon ne bi bio potreban da je drugačiji Zakon o športu. Da vidimo i čujemo one mlade, a da ne postoji isto tako vrlo kompleksan odnos između klubova navijača. Opet zbog raznoraznih transfera gdje ini zarađuju i ne plaćaju porez. Međutim, postoji jednostavno rješenje s porukom ako ćete praviti namjerno organizirano nasilje na stadionima tada je jedino rješenje stadione zatvoriti. Osvrnula bih se na par članaka. Na primjer članak 3. koji kaže "Kada za vrijeme održavanja športskih natjecanja dolazi do protupravnog ponašanja gledatelja u većem obimu itd." Pitam se što to znači u većem obimu? Nije precizirano. Pozdravljam članak 9. koji kaže da veća odgovornost naravno za organizatore, zatim članak 31.c govori o oštećenju ili uništavanju tuđe stvari ili imovine navodeći opet veće vrijednosti. Što to znači veće vrijednosti? Propisana je nulta tolerancija na alkohol, odnosno zabranjuje se dolazak u alkoholiziranom stanju. Međutim, što to znači? Jel to odokativno, jesu li to testovi na alkohol, isto nisu precizirani točno. Ja kao hajdukovac ne mogu ne reći kako sam se dobro osjećala dobro osjećala odlazeći na utakmice gledajući u ono vrijeme Holcera Valdića, Jonnya Wilsona itd. Prema tome ne bih se složila da naša djeca odnosno naša mladost ne osjete te lijepe trenutke na stadionima. I upravo zbog toga mislim da treba učiti djecu korektnom načinu navijanja, a ne agresiji, putem tribina, putem edukacija, poticati djecu zapravo na pozitivnu stranu Trebamo odgajati nažalost odgajati i navijačke skupine. Još bi nešto spomenula, prema nekim istraživanjima najčešće su navijači su zapravo govorili da je problem, ukazivali su na problem na problem i alkoholizma i psihoaktivni supstanci, međutim to nije samo problem navijača, to je problem društva koje nismo riješili koje slabo rješavamo. Kada govorimo o kažnjavanju zatvorom i velikim novčanim kaznama to jest efikasna metoda, međutim pitamo se da li je dovoljan broj policajaca na stadionima, da li je potrebno više policajaca u u civilu, više kamera, više snimanja da bi im se pomoglo u identifikaciji izglednika. Isto tako mislim da bi trebala biti bolja komunikacija uprave klubova s vođama navijača tako da u biti navijači znaju što ih čeka odnosno da imaju uvid što slijedi ako klub ne podržava mjere koje bi trebao podržavati odnosno ako se nasilno ponašaju. Isto tako mislim da bi trebalo osvješćivanju, raditi na osvješćivanju navijačkih skupina u cilju smanjivanja nasilja na razno razne načine pa i preko putem natpisa, na kartama, na majicama, čak i formiranja web stranca odnosno facebook grupa. Prema tome, za borbu protiv nasilja nije nam dovoljna represija, tu moramo biti inovativniji u smislu preventivnih mjera, a isto tako odgovorniji prema tom problemu. I za kraj bi zapravo rekla da smo u par navrata vidjeli primjere na koji način se radi, dvije kategorije huligana u odnosu kako se postupa prema njima prema njima na stadionima i van stadiona onda se mislim ako oni već imaju takav poriv nasilni možda će i kalkulirati gdje će raditi to nasilje, pa nije čudo da bi se možda opredijelili da budu među prosvjednicima. Nažalost. Hvala lijepa.

Kako govorim sam sa sobom kada govorim sa kolegom Stazićem. Kako sam sa sobom. Bit će nam čast, Ingrid (SDP)** Hvala lijepo. Kolegice Bonačić, govorite o represiji smatrate da će ona očito polučiti neke učinke. Međutim i to je upitno s obzirom ja vjerujem da je MUP-a kao predlagaču odnosno onome tko je izradio ovakav prijedlog jer je predlagač Vlada, kakvo je stanje u našem penalnom sustavu. Jel vi znate da su sada naši zatvorski kapaciteti u mnogim slučajevima popunjeni ne 100%, 120%, 150% kada je problem bio gorući prije nekoliko godina, kada je o tome govorio pučki pravobranitelj, nego sada imamo preko 200% u nekim kaznionicama. I gdje ćete vi molim vas smještati ove mladiće? Gdje ćete vi njih smjestiti? Hoćete neke ubojice otpustiti pa ove ljude smjestiti koji su uništili neku tuđu stvar. Evo vidite po Kaznenom zakonodavstvu po članku 22. kod uništenja i oštećenja tuđe stvari, pravi zakoni to odavno upravo da bi se rasteretili zatvori i kaznionice pravi razliku da li je imovina privatna ili je u državnom društvenom vlasništvu Međutim vi ovdje to je jedno temeljno načelo negirate. Dakle, bez obzira kakva je jel u privatnom vlasništvu imovina, ja ne kažem da to također ne treba kazniti možda i strože upravo zato što se tamo i dogodilo. Ali uvodite ne samo nova kaznena djela, nego dirate se u gotovo opći dio, jer to nisu kaznena djela koja se progone ex offo po službenoj dužnosti nego po prijedlogu. Dakle, štite privatnu imovinu na sasvim drugačiji način nego što je ona zaštićena kaznenim zakonodavstvom. Tatjana (SDP)** Evo kolegice vi ste sama rekli da ovim zakonom izmjenama uvode se nova kaznena djela, a ja ću samo ponoviti da represija nikada nije sama represija suzbila nasilje pa neće ni ovaj put. Hvala. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče.

Svima nama je jasno da je sport u HRvatskoj jedan rekao bih jedan od najvažnijih dijelova društva kao i to da je Hrvatska sportska nacija. To je više puta istaknuto i to je ono čime se da kažem i ponosimo. Dakle, brojni hrvatski sportaši svojim rezultatima, svojim uspjesima kako u zemlji tako u svijetu su promovirali i još uvijek promoviraju Hrvatsku u onom najboljem svjetlu. Po nekim pokazateljima kada govorimo u odnosu nekakvih sportskih uspjeha i broj sportaša ili kada govorimo o odnosu rezultata koji se ostvaruju i broju stanovnika u RH, onda se HRvatska može smatrati državom među najsportskijima ako ne i najsportskijom nacijom u svijetu. I to je ono što nas veseli i to je ono što nas čini ponosnima i zato radimo i navijamo i poistovjećujemo se sa svim našim prije svega reprezentativnim ekipama, od Vatrenih, Barakuda, Kauboja, kako li su sve sami sebi smislili i nadjenuli imena, rado se odijevamo u navijačke dresove U svakom slučaju, navijači su sastavni dio svih tih događanja. Naprosto sport bez natjecanja bi bio besmislen, a natjecanje bez navijača bi isto tako bilo besmisleno. I zbog navijača se ustvari održavaju sportska natjecanja, a ne da kažem samo zbog sebe. Ali mi ovom prilikom dakle kad ovo kažem govorimo o navijačima, dakle govorimo o ljudima koji na natjecanjima pjevaju, plešu, uživaju, nadahnjuju i motiviraju svoje klubove i jednom rječju, govorim o ljudima koji vole svoje klubove i koji ih motivirajući i navijajući za njih na natjecanjima to javno i pokazuju. I lijepo je vidjeti stadion pun navijača koji zdušno bore svoj tim na putu ka pobjedi. Evo jučer je bila jedna nogometna utakmica, vjerujem da veći dio barem zastupnika je gledao utakmicu Barcelona-Arsenal, da su bili isto tako svi zadivljeni koliko je ljudi tamo bilo i kako se to navijalo. Nije čudo da je onaj igrač Arsenala Van Percie nije čuo zvižduk suca, dobio je nažalost drugi žuti odnosno crveni karton, ali od takve buke i od takvog navijanja se zaista malo toga i čuje. U jednoj totalnoj suprotnosti su pojave poput stadiona punoga dima, poput zablješćujućih svjetiljki tzv. bengalki, zaglušujuće buke topovskih udara, gužve, meteža, tuče te posebno bjesomučnog razaranja i uništavanja prostora oko sebe od strane jedne razularene mase koja sama sebe naziva također navijačima. Na sreću, takvih navijača je puno manje nego onih stvarnih navijača, onih pravih navijača koji vole svoj klub i koji navijaju. Ali znate po onoj narodnoj, može se dogoditi da divlji potjeraju pitome i upravo iz tog razloga je potrebno djelovati u tom smislu kako se takve stvari ne bi dogodile. No jednako tome ovakvom jednom problemu je potrebno vrlo ozbiljno pristupiti i njegovom rješavanju dakle vrlo odgovorno i sveobuhvatno uzeti u obzir sve uzroke koji mogu biti uzroci takvog jednog negativnog ponašanja i potrebno je u u odgovarajućem zakonskom prijedlogu kao što je ovaj obuhvatiti sve one mjere i sve one čimbenike koji mogu utjecati da se takve neugodnosti i takva negativna ponašanja spriječe i ukinu u cijelosti. Kad govorim o uzrocima onda je činjenica da u prvi plan dakle kad god govorimo o sportovima u kojima se takve negativne pojave događaju uvijek ispliva nogomet. To je zaista začuđujuća stvar i to je svima jasno, svim zastupnicama, svim zastupnicima i svima onima koji govore o takvim negativnim pojavama. to isto je bilo jasno i kada smo prije dva tjedna raspravljali o SDP-ovom Zakonu o športu koji je predlagao jedno uređenje profesionalnog športa koji nažalost nije prihvaćen još, odnosno nije tada prihvaćen jer je SDP-ov prijedlog iako je uvodio određeni red u tom području, a samim tim i u cjelokupnom području nogometa. veći dio zastupnika pa i zastupnika vladajuće stranke apostrofiralo nogomet kao sport u kome je najviše problematičnih situacija. Pa evo i sada iz ovih prethodnih rasprava vidjeli smo da se nogomet provlači kao light motiv, kao sinonim svih tih negativnih događanja. Da su neredi na nogometnim terenima kako nacionalni tako i internacionalni problema Republike Hrvatske potvrđuje to da je evo istoga toga dana 24. veljače kad smo mi raspravljali o tom zakonu, naravno ne vjerujem da imaju ikakve veze, u Zagrebu bio i predsjednik UEFA-e Michel Platini kako bi osobno uručio pismo UEFA-e kojim se od Republike Hrvatske traži da u roku od godinu dana riješi pitanje nereda na nogometnim terenima i to uz opasku da ukoliko se ne riješi zaprijetio je kažnjavanjem hrvatskih nogometnih klubova. I onda se pitamo kako to ljudi koji izazivaju takve negativne pojave i nerede na nogometnim terenima mogu govoriti o tome da oni vole svoj klub ako ih to u konačnici može odvesti iz natjecanja, prije svega iz europskih natjecanja, a i ugroziti i reprezentativni hrvatskog nogometa koji je kvalitetan i sve ono ostalo što nogomet može u pozitivnom smislu i dati i pokazati. Dakle, sve ukazuje na činjenicu da se upravo da kažem u području nogometa treba sagledavati uzroke takvih negativnih pojava kao što su neredi, ali i tražiti rješenja jer ako riješimo u nogometu pitanje nereda na športskim terenima riješit ćemo ih onda u svim ostalim sportovima. Iako ja moram priznati da je mene osobno najviše pogodio, gledajući i prateći sport, dosta ga pratim, najviše nered 2003. godine koji se zbio u Kranju na vaterpolo utakmici Hrvatske i Crne Gore. Zašto, zato što je to zaista bilo bjesomučno razaranje prostora i svega ostaloga na području druge države u sportu koji nikad nije pokazivao tako nasilne tendencije među navijačima. to je ostalo barem meni u sjećanju kao jedan najnegativniji slučaj. Sjećam se da je tadašnji premijer Republike Hrvatske Ivica Račan uputio brzojav isprike i žaljenja zbog takvih događanja. A zašto se upravo u nogometu pojavljuje najviše negativnosti, zašto se upravo u nogometu ne djeluje energičnije ka rješavanju takvih negativnosti. Između ostalog i to je istaknuto prije dva tjedna u onoj raspravi o onom zakonu, riječ je o interesima. U nogometu su sadržani najveći interesi prije svega financijski, a i politički, svi oni ostali. Pa upravo spremnost da se štite ti interesi ne dopuštaju ozbiljnije bavljenje ovim. Što se tiče ovoga prijedloga zakona on će svakako u nekim segmentima djelovati na smanjenje nereda, ali sumnjam da će riješiti ovaj problem u cijelosti. Najveći dio tih aktivnosti koje se propisuju ovim zakonom svaljeno je na policiju, samim tim je svaljen i najveći dio odgovornosti na policiju. Ovim zakonom rekao bih, ako ga usporedimo sa prošlotjednim zakonom, policiji se propisuju neka posebna postupanja u slučaju nereda dok se tamo propisuju opća postupanja. Ja ga osobno smatram dopunom Zakona o policiji, u cijelosti kako ga ovdje vidimo. Uglavnom se posvećuje pozornost represivnim metodama. Postoji dio metoda koje su ili postupaka koji imaju preventivni karakter ali i one su su ishodištu represivne kao što je pohranjivanje putovnica, javljanje u policijsku postaju itd. Nedostaje uloga sportskih klubova u svemu tome. U kom pogledu? Oni su ti koji organiziraju natjecanje, oni su ti koji prodaju ulaznice. Oni su ti koji surađuju sa navijačkim skupinama pa im i osiguravaju besplatne ulaznice. Oni su ti koji zarađuju od natjecanja neposredno kroz ulaznice, kroz promidžbu itd. ili posredno prodajom igrača koji se na takvim utakmicama pokazuju kako treba u kvalitetnom. Oni dakle zarađuju od tih utakmica a ako se dogodi ozbiljniji nered onda postupa policija i troškove toga snosi društvo. Dakle, nedostatan je zakon u smislu prevencije i prema tome evo još jedna rečenica. Bojim se da ovaj zakon neće uspješno riješiti problem i da bi trebalo smanjiti represiju, pojačati prevenciju i ovo ne može biti naprosto jedini način za rješavanje ovako velikog problema. Hvala lijepa. Ispričavam se.

U ovom mandatu čini mi se da je ovo četvrta rasprava što u prvom, što u drugom čitanju u ovome zakonu, bilo o zakonu, bilo o izmjenama, dopunama, dopunama izmjenama itd. Ono što je zanimljivo sve četiri rasprave bile su u poslijepodnevnim satima izvan tv kamera. Potpredsjedniče ja se nadam da saborsko Predsjedništvo ne misli da baš mi zastupnici ne možemo pedagoški i edukativno djelovati na navijače pa da nas sklanja po ovoj temi iz jutarnjeg termina, tako kad bude sljedeća izmjena sasvim sigurno tradicija govori da jednom ili dvaput godišnje

što se tiče zakona na prvome čitanju Vlada je bila u najjačem sastavu. Vlada je dakle bila u najjačem sastavu. Došla je tadašnja potpredsjednica gospođa Adlešić, bio je ministar pravosuđa gospodin, tada gospodin Šimonović, bilo je još nekoliko državnih tajnika, a na svim sljedećim raspravama ostao je samo državni tajnik Buconjić i on je u stvari kada su se svi ovi poslikavali rekli što su imali, a na njemu je ostala sva borba sa navijačkim ili huliganskim skupinama. Tako da i to na neki način govori da ova tema kad se treba slikavati onda obično budu najjači ljudi u Vladi. Ali kada treba nešto napraviti ostane na policiji, na Ministarstvu unutarnjih poslova koji su ostavljeni sami da se bore sa njima. E sada, zašto sam ovo naglasio gospodine Kulušiću zato što ja duboko mislim da bi u ovome trebalo sudjelovati barem Ministarstvo obrazovanja, ako ne i neka druga ministarstva. I vjerujem da ovi koji su radili nerede na sportskim natjecanjima, da je na njih teško djelovati više nekakvim preventivnim i drugim metodama ali da se na djecu u školama, u osnovnim, u srednjim školama, dakle da se na njih ipak m ože djelovati da se takve stvari na stadionima ne događaju. U kojem sportu dolazi do najviše nereda? Dakle, u rukometu, u košarci, u vaterpolu, u hokeju gdje igramo regionalne lige ili gdje su planirane regionalne lige bilo sa Austrijancima, bilo sa Srbima, Crnogorcima, Slovencima itd. Dakle, tamo ne dolazi do velikog broja nereda. Tamo gdje mi Hrvati sami igramo protiv sebe tamo dolazi najviše nereda, dakle u nogometu. Rekao bih da su da su nogometne utakmice samo izlika ili dobar povod onima koji žele napraviti nerede da ih naprave. Navijačke skupine, odnosno želio bih ipak ih nazvati huliganske skupine jer ja iznimno cijenim prave navijačke skupine i prave navijače. Dakle, te skupine lako pronađu povod da naprave nered, pa onda umjesto na utakmicama to su napravili prošlu subotu na ovim prosvjedima. Primjerice jedan veliki rivalitet između navijačkih skupina je u Grčkoj između Olympiakosa i Panathinaikosa, pa kada su onda, nisu mogli raditi nered na utakmicama, na nogometnim utakmicama onda su se sjetili pa napravili na utakmici ženske odbojke između ta dva kluba, a posebno je bilo dramatično na vaterpolo utakmici opet ta dva kluba kada je jedna skupina navijača pokušala baciti električni semafor u bazen, naravno onaj za mjerenje napada. Da se to dogodilo, dakle došlo bi do jedne velike tragedije. Prema tome, tu sa sportom doista nema nikakve veze. To je pitanje isključivo toga da netko želi napraviti nered i da su sportski događaji samo povod. Vjerojatno bi tako bilo i u Hrvatskoj da nema ovoliko nereda na nogometnim utakmicama našlo bi se mjesto i vrijeme kada bi se ti neredi dogodili. Evo Hrvatska nogometna liga počela je prošli tjedan. Bili smo svjedoci prethodnih godina velikog broja nereda na pripremnim utakmicama. Dakle, netko sazna gdje igra najviše se radilo o Bad Blue Boysima Dinamo u Austriji, u Sloveniji, bilo gdje i napravi se nered tako da se cijela država mora crveniti. E sada kad vidimo u kojem se sportu to događa možemo analizirati još jedno stanje, a to je stanje u savezu, u Nacionalnom savezu, u Nogometnom savezu. Dakle, na čelu Nacionalnog saveza je osoba protiv koga UEFA vodi postupak zbog homofobnih izjava. Ljestve mu drži pak jedan drugi gospodin koji ima nešto blažu povijest. Samo je uletio u gradski ured i fizički se obračunao sa pročelnikom. A onda ovog trećeg kandidata, odnosno drugog protukandidata su sada valjda suspendirali i sve one koji su bili s njime na onoj drugoj skupštini jer su na prvoj skupštini koristili usluge zaštitara. Da nije bilo njih vjerojatno bi bilo i ovih na koje se ovaj Zakon odnosi da se međusobno barem oni potuku da se međusobno ne bi potukli. Prema tome, mi se ne moramo čuditi što je takva situacija na terenima i na stadionima kada ni u forumima koji vode to natjecanje nije puno bolje. To je doduše jedan institucionalni nered, ali nema veze. U ovome zakonu, dakle dolazi do određenih pooštrenih sankcija za prekršitelje. U osnovi to je jedan manje dokaz da dosadašnje mjere nisu bile u potpunosti učinkovite, a vjerujem da se i kod ovog zakona događa nešto što se u Hrvatskoj inače događa kod zakona, a to je da imamo dobre zakone koji se u praksi loše provode, pa onda da bi to spriječili donosimo lošije zakone od onih dobrih zakona koji se još lošije provode u praksi. Zbog toga ćemo imati na papiru sve više represije, iz obrazloženja zakona je vidljivo da mnogi koji bi po odredbama koje se mijenjaju trebali raditi svoj posao, ne samo državne institucije u smislu Ministarstva unutarnjih poslova nego i sudovi koji ne obavještavaju nacionalne saveze i klubove ovima koji su dobili neke vrste zabrana, o klubovima ili vlasnicima sportskih objekata koji nisu zadovoljili tehničke uvjete koje im je propisao zakon. Prema tome ovim se pokušava nešto ispraviti, vidjet ćemo koliko će to biti uspješno. Ono šta bih ja ipak želio reći, dakle bez obzira na zakonske odredbe, tu je policija da provodi zakon, svi oni koji su se ugodno osjećali na bakljadi na Poljudu povodom 100 godina Hajduka sasvim sigurno nisu mislili o tome koji je stavak zakona zakona prekršen, ali otprilike to bi usporedio sa gostovanjem predsjednika Busha na Markovom trgu, dakle kad je dobra prigoda onda se i to može tolerirati, pa vjerujem da u tom smislu možemo pokazati i razumijevanje. Zahvaljujem.

duhovito ste primijetili termin u kome se odvijaju rasprave i odvijale su se rasprave o ovom pitanju. Pa ja bih, odnosno i ja bih mogao duhovit biti pa reći da predsjedništvo Sabora ima osjećaj za sport, pa u sportskim terminima određuje termin za raspravu, jer obično ovi večernji termini su rezervirani za sportska događanja, pa evo i ovo je jedan vid očito njima događanja. ono što je ozbiljnije jeste pitanje koje, gdje ste istaknuli da na prošloj raspravi je bila Vlada u jednom puno jačem sastavu, u prijedlogu ovakvoga jednoga zakona i o raspravi o njoj. Pa evo to je upravo ono što sam i ja u raspravi istaknuo, sada je sve svaljeno na policiju, dakle svaljen je najveći dio postupanja, odnosno njihovih aktivnosti, svaljena je i odgovornost samim time, i to i jeste upravo glavna zamjerka ovom prijedlogu da nedostaju ostali čimbenici koji se pojavljuju u održavanju sportskih natjecanja, u pripremi, i u da kažem ostvarivanju profita od toga svega. Policija se zna što treba raditi, i nije njezin zadatak da bude jedini i isključivi da kažem onaj segment koji štiti od nereda na sportskim natjecanjima i koji ga sprječava. Nedostaje preventiva u svakom pogledu. A što se tiče stanja u nogometu, jasno riječ je o interesima, jako je interesantno, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza je počasna funkcija koja se obnaša bez novca, ali je jako slatka jer se toliko bore za nju. Hvala lijepa. nadoknadi na rasporedu jer je bio od početka u dnevnom redu. Želio bih ipak istaknuti da, kad raspravljamo o ovome zakonu, onda vjerovatno govorimo o onim lošim stvarima, ima i puno dobrih stvari, pa bih ja još jednom htio naglasiti da se ovaj zakon odnosi na manju, možda u promilima, skupinu navijača koji dakle dolaze na sportsko natjecanje, a da onaj veliki broj 99% navijača, u šta uključujem i sebe i ostale koji se u ovoj sabornici tako osjećaju, žele i korektno navijaju za svoj klub ili za druge klubove, klubove, ukoliko neke od njihovih natjecatelja napravi dobar potez, i prema tome možda da malo ipak ublažimo u ovome dijelu tu oštricu, ne dakle, ne odnosi se na sve navijače, nego na onaj manji dio koji dakle radi nerede. Na žalost o njima se najviše priča, jer i njihovo ponašanje je jednostavno takvo da zaslužuje i osudu i nešto veću pažnju, ali nikad ne smijemo zaboraviti i ove ljude dakle koji, kad vide policajca na stadionu, u njemu vide osobu koja će ga zaštititi, a ne koju treba napasti. Zahvaljujem.

Izuzetno veliki broj, tisuće mladih ljudi bave se nogometnim sportom, jer ja se slažem da je ovo pretežno pitanje nogometnog sporta. Na tisuće aktivista volontera vode te nogometne momčadi, te mlade, odgojno djeluju na njih, usmjeravaju ih pravilno ili koliko je to moguće upućuju na dobar put. Međutim čitava slika o nogometnoj organizaciji vezana je uz glavno rukovodstvo nogometnog saveza Hrvatske i profesionalne klubove prve hrvatske nogometne lige. Na žalost tu je i koncentracija najvećih problema, jer prvo sve ovo što se događa danas navijačima je zapravo došlo na naplatu toleriranje, pomaganje, kolaboriranje sa skupinama huliganskim, neću reći navijačkim. Ne treba napominjati da je i policija imala gentlemenske dogovore dozvolit ćemo vam da napravite u 17-oj minuti bakljadu, ali ako se obavežete da od Rijeke za Zagreb nećete razbijati u vlakovima i u autobusima. Pa su onda i neki današnji čelnici klubova financirali bakljade i razne transparente i podrške sebi i svojoj politici. I na žalost dovodi se u situaciju da čitava liga je premrežena sa negativnostima, koje ne dozvoljavaju da ti isti ljudi ispravljaju nešto, nego evo dolazi na red da samo policija to radi. Ja neću napominjati da ima iks funkcionera sudaca i ostalih javnih lica u prvoj i oko prve nogometne lige, kojoj po svim zakonima djelovanje u društvu ne bi smjeli to raditi, jer su kažnjeni ili kažnjavani ili pod istragama za djela koja su u disproporciji sa onim što sad rade.

Ja ću pokušati u manje od dvije minute. ja mogu reći da je to jedna od stvari, politika je na lošem glasu, ali način na koji funkcionira politika, parlament je barem tu se zna tko je tko. Oni su HDZ, mi smo SDP, ovi u sredini su druge stranke, tako smo izabrani. A na tim skupštinama to se brate ne zna tko je čiji, mijenjaju se pa se mijenjaju svaki drugi dan pa onda ovi sazovu skupštinu u 11 pa onda je ovi iz jedne županije sazovu u 10 da bi promijenili delegata pa je onda ovi sazovu u 9 da bi preduhitrili ove. Prema tome, to samo pokazuje taj jedan nered u upravljanju. To je samo simbolično kako to funkcionira u savezima. A što se tiče klubova, o tome smo nešto govorili prilikom rasprave o Zakonu o športu. Kada se ne zna tko je vlasnik, dakle kad se radi o tim i takvim udrugama Da je prošao naš prijedlog zakona barem bi se znao vlasnik, bilo bi sportsko dioničko društvo pa bi se znalo tko je vlasnik pa bi onda vlasnik određivao, a ne bi ti čelnici ovisili baš toliko o navijačkim skupinama pa da im se moraju dodvoravati da bi na taj način zadržali neke svoje pozicije pozicije u klubu. Ali, nadamo se dakle da ćemo imati još prilike koji put razgovarati o ovom zakonu i o sportu sveukupnu pa će biti prilike i o tome nešto šire reći. Zahvaljujem. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Četvrti puta govorit ću isto. Državni tajnik je živi svjedok. Ovo je krivi naziv zakona, ovaj zakon bi se trebao zvati Zakon o nogometnim huliganima ili o sprečavanju nogometnog huliganstva. Četvrti put spominjem sportove koji imaju u dvoranama ili na svojim stadionima tri ili četiri puta veći broj gledatelja bez ikakvih incidenata. Mi imamo problem na nogometnim stadionima i samo nogometnim. Bilo je prije godinu, dvije rasprave, tada su neki koristili kao argument za pojačavanje represije i koliko je koštala cijena osiguranja jedne incidentne nogometne utakmice ako se sjećate. Bilo bi zanimljivo doista kada bi MUP redovito objavljivao te podatke da i ljudi, građani ove zemlje shvate koliko državnog novca treba utrošiti da se odigra jedno kolo tobože profesionalne nogometne lige u Hrvatskoj. Velim Zakon o nogometnim huliganima i onda se postavlja pitanje a koliko tih "Indijanaca" ima? Ili je 100, 200, 500, 5 tisuća – što ne vjerujem. Ne vjerujem da ih je zapravo više od 1000 u cijeloj državi. I zbog tih 1000 peti, ja se bojim da peta promjena zakona bude predviđala da svi posjetitelji nogometnih utakmica ili sportskih priredbi će uz sebe trebati imati i potvrdu psihijatra da su zdravi. Što vjerojatno nije vaš cilj. I zato vas pitam, vas u MUP-u, zašto na sebe, zašto dozvoljavate da se na vas svali sva odgovornost za stanje na nogometnim terenima? Zašto prihvaćate da je samo policijska represija sredstvo pravljenja reda? Na vas se vrši kontinuirani pritisak i traži se da policija napravi red. Naravno da je policija značajni faktor. Ja sam vas državni tajniče u drugoj izmjeni zakona upozorio da one odredbe koje ste tad stavili da policija može prekinuti sportsku priredbu ako, pred vas stavlja veliku odgovornost ili čekao sam prvu takvu incidentnu situaciju kad će policija prekinuti nogometnu utakmicu, to se nije desilo. Zato vas sad pitam zašto ponovno popuštate pred pritiskom i dolazite sa prijedlogom pojačanih represija prema navijačima, dakle svima, koji jesu ušli na stadion, koji jesu na tribinama, koji su oko stadiona popili pivu, dvije ili ne daj Bože nakon incidenta zatekli se u trci, gužvi, stampedu koji od stadiona vodi nekamo jer potencijalno i oni mogu biti sankcionirani po ovom zakonu. Pa čak i na terasi kafića na kojoj se može naći grupa huligana koja je izazvala incident. Hrvatski nogometni savez po meni je jedini krivac stanja u hrvatskom nogometu u ovom smislu o kojem danas raspravljamo i govorio sam i sada ću reći dok god na čelu HNS-a je gospodin Marković i grupa oko njega kakve god ovlasti policiji vi zatražite da vam damo reda biti neće. Ne može ga biti jer ne možemo se pomiriti s činjenicom da vi morate potrošiti 2 milijuna kuna ili milijun i 800 tisuća kuna za osiguranje jedne nogometne utakmice, a da HNS nijednog od tih klubova ne sankcionira zbog niza propusta koje su oni napravili. I sve iza toga je normalno. Ne može biti normalno da ni Hrvatski olimpijski odbor nema predviđene sankcije za sportske saveze koji doista ništa ne rade da provode ovaj zakon kao i druge zakone naravno. Ne možemo prihvatiti više činjenicu da ni Zakon o športu ne predviđa kao ni ovaj zakon državno kažnjavanje klubova. Možete misliti nakon 24 sata natjeravanja po gradu, angažiranja 300 policajaca, ne znam koliko specijalnih vozila oni kazne klub sa 40 tisuća kuna kazne koju ovi valjda otplaćuju na rate, na obroke. I nikom ništa. Zašto se ne provodi Zakon o športu u dijelu obaveze privatizacije nogometnih klubova? Zašto nemamo propis da država kažnjava kada nogometni savez ne želi sankcionirati organizatora takve utakmice s kaznom desetorostrukom većom nego je to nogometni savez? Zašto istinu ne govorimo da najčešće u dogovoru sa vodstvima nogometnih klubova ove grupe huligana izazivaju nerede? I nitko me neće uvjeriti da na stadione je moguće unijeti toliko arsenala i rekvizita, a da nemaju support i pomoć iznutra. U drugim državama koje su imali probleme, Kolega Arsene možeš mi omogućiti da završim raspravu jer bih želio da državni tajnik čuje što ja govorim? Hvala. Zar Englezi odnosno Velika Britanija nije kada je primijenila metod represije prema huliganima istovremeno pritisnula svoj nogometni savez da sankcionira nogometne klubove? Zar u drugim državama u Europi upravo nogometni savezi nisu ti koji najdrastičnije kažnjavaju klubove koji rade ovo što rade naši. Imamo apsurdnu situaciju. Klubovi su privatni kada prodaju igrače, a društveni ili udruge građana kada trebaju dobiti novac. I država financira tobože profesionalni nogometni klub kada proda igrače, a kada traži novac je udruga građana. i kada naprave ovo što rade, zašto vi sada morate predlagati ovakve represije, vjerojatno ćete morati osobosobljavati nove timove interventnih postrojbe policije da pokrivate sve moguće utakmice utakmice visokog rizika. Oni se prave kao da se to njih ne tiče. Neće biti efekta čak ni to ovog drastičnog primjera kažnjavanja navijača koji je napravio onaj vandalizam i policajcu izbio oko. Neće poslužiti poučno, jer uzroci nisu u tome da tad policija nije uredovala da nije imala zakonita sredstva, da nije bilo nadzora, nek je to bilo organizirano. I što se desilo poslije u sklopu nogometne organizacije? Ništa. Zašto dozvoljavate da se oni amnestiraju od te odgovornosti? Zašto kolege u ministarstvu nadležne za šport ne pritisnete da konačno kroz Zakon o športu i taj dio reguliraju? Sav bijes ide na vas, ako vas je previše puno policajaca, ako se nešto desi gdje ste bili, što niste napravili, što ste radili da su razbili 12 tramvaja, zašto niste na vrijeme preventivno reagirali? Pa mi pola policije angažiramo vikendom samo za nogometne utakmice. I sada ste ponovno prihvatili na sebe sve. Ja vam preporučam da to više ne radite. Od sada nadalje i ovi vaše kolege u ministarstvu čija je nadležnost sport moraju shvatiti da pitanje bavljenja športom i odgovornosti za stanje u športu u to spada i sigurnost na sportskim stadionima, da oni kroz zakon, nogomet, sportske saveze, a prvenstveno kroz nogometne saveze, mogu, jednom odredbom o zakonu stvoriti odgovornim za to. Vidjet ćete da samo jedna sankcija nogometnog saveza nastupa bez gledatelja ili ne daj Bože izbacivanja iz takmičarske lige. Nema veće prevencije, nema veće prevencije kada klubovi koji rade ove, a na njihovom čelu su isti ti koji zaslužuju naziv huligani budu izbačenih iz tog ligaškog takmičenja. Bit ćemo mirni sljedećih 50 godina. Zato apeliram na vas neka vam je ovo posljednji put da pristajete da prihvaćate pritisak i javnosti i društva u cjelini da samo policija jeste odgovorna za stanje na stadionu. Hvala. Ispravak gospodin zastupnik Petar Mlinarić. ali bih rekao tako isto da se tako ponaša na skupovima upravo ovim prosvjedima kada se iz mirnih prosvjeda pretvore u gađanje policajaca, ozljedu policajca, policajca, prave štetu, pa mislim da bi gospodin Lesar ipak trebao i tu djelovati na tom području kao što predlaže na nogometnom igralištu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** To baš niste ispravljali nego ste mu davali savjet.

Replika gospodin zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Uvaženi kolega Lesar moram reagirati na nekoliko vaših teza. Prvo, huligane nazivate indijancima, huligane nazivate indijancima, indijanci su jedan častan plemenski narod koji se svojevremeno borio za opstanak na svojim ognjištima. Drugo, kažete da je HNS isključivi krivac jer ne kažnjava klubove. Nije to dobra teza. HNS i klubovi su jedno te isto, HNS proizlazi iz tih klubova. Oni su međuzavisni, oni o jedni drugima ovise. Kakvi klubovi takav i HNS, ništa se tu ne može bolje očekivati. Ovdje je kriva isključivo Vlada zbog toga što ne shvaća problem ili ga ne želi shvatiti. Vi kažete da bi ovaj zakon trebalo nazvati zakon o neredima na nogometnim stadionima. Ali čim se vežemo uz sport određujući se prema huliganskim skupinama, mi njima dajemo na važnosti, mi ih gotovo potičemo. Treba shvatiti da ovo sa sportom nema veze, ni sa nogometnim sportom pogotovo sa drugim sportovima. To su huligani. Kad je netko u stanju baciti eksplozivnu napravu pod vizir policajca, pa to je čisti kriminalni tip. Kakav je to navijač? Kakve to veze ima bilo s nogometom bilo s kakvim drugim sportom? Svako nasilje treba osuditi, nitko nema pravo na nasilje. Netko se može razumjeti kada je čovjek izazvan, kada reagira, ali ali kada netko napada nekog drugog bez razloga samo zato da bi ga napao, e onda za to ne treba imati razumijevanja, a najmanje se to smije vezati uz sport. Tepamo im da su oni dijelovi tobože malih navijačkih skupina. Razdvojimo ih od navijačkih skupina i zakonom. Samo tako ćemo ih se riješiti, samo tako i nikako drugačije. Kolega Stazić, moja je rečenica glasila koliko tih indijanaca ima? To je bio citat. I ne vjerujem da sam indijance uvrijedio citirajući našeg ministra. A što se tiče drugog dijela tvrdnje da

kolega Šuker traži pojašnjenje na koji HNS mislim, pa sam dao pojašnjenje. Ne bih se složio s vama je u savezu isto stanje kao i u klubovima, jer postoji prvoligaški nogometni klubovi za koje ja znam da nemaju probleme na svojim stadionima. Možda javnost ne izvještava o neredima iz drugih gradova, ali ja pratim nogomet dosta dobro pa vidim da se četiri ista kluba pojavljuju samo kao problematična kad igraju na njihovim stadionima. Ali da je stanje u Hrvatskom nogometnom savezu više nego alarmantno i da upravo zbog toga oni ne žele preuzeti svoj dio odgovornosti, a nažalost uz pomoć i potporu nekih pojedinaca iz politike, kod toga ostajem. Da li je samo Vlada kriva što ne prepoznaje uzroke? Ja mislim da ne. Nemojmo amnestirat savez i klubove koji godišnje okrenu više novaca nego je u državnom proračunu, resoru za znanost i visoko obrazovanje. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ovo je lijepo da kolega Lesar brani Vladu. I gospođa zastupnica Nadica Jelaš, replika. je naziv zakona pogrešan, da bi se trebao zvati zakon o nogometnom huliganstvu. Istina je da je najveći broj odnosno najveća količina reći ću tako huliganskih ispada vezana za nogomet i zato osobno nisam fan nogometa jer zapravo hrvatski nogomet je sve više samo ne sport. Upravo se u nogometu, ono što je važno reći, okreće daleko najveći novac, a vrlo važan generator huliganskog ponašanja navijača je huligansko ponašanje pojedinih funkcionera pojedinih klubova. Činjenica je da nasilje generira nasilje i zato ako se sjećate mi smo u SDP-u predložili Zakon o športu i u njemu smo predlagali da se novcem poreznih obveznika financira samo masovni, dakle amaterski šport, a da profesionalni šport financira onaj tko ima interesa za to. Dakle, da se taj naš zakon prihvatio jedan dio uzroka ovakvog nogometnog huliganstva zasigurno bi time bio eliminiran. Hvala vam, poštovani potpredsjedniče. Na samom početku rasprave ja bih se osvrnula na pomalo neuobičajeno dugu proceduru koja je protekla između prvog čitanja ovog zakona, a on je podsjećam bio u srpnju, odnosno početkom srpnja, 9. srpnja je zakon raspravljan u prvom čitanju. Pretpostavljam da je dan ili dva kasnije bio i usvojen, a ovaj zakon u konačnom prijedlogu odnosno u ovoj konačnoj varijanti je došao u proceduru 10. siječnja što znači na dan do izmaka jednog našom procedurom, odnosno Poslovnikom propisanoj proceduri. To začuđuje s obzirom na to da se prva varijanta, odnosno zakon u prvom čitanju od ovog zakona u drugom čitanju razlikuje doslovce u jednoj jedinoj riječi, a to je da su opojne izbačeno i ostale su samo droge. Postavljam pitanje zbog čega je predlagatelju odnosno Ministarstvu unutarnjih poslova trebalo punih 6 mjeseci da napravi drugu varijantu ovog zakona, odnosno konačni prijedlog koji se gotovo uopće ne razlikuje od prijedloga o kojem smo raspravljali u srpnju 2010. godine. Mislim da je to vrlo neobično i da bi se predlagatelj u svakom slučaju trebao očitovati o tome zbog čega se nije odlučio uvažiti određene primjedbe koje su predstavnici opozicije rekli tijekom prvog čitanja. Ne znam, pomalo je neobično. Rekla bih da je ono što je karakteristično za ovaj zakon je da se on u velikoj mjeri oslanja na represiju, u velikoj mjeri zanemaruje prevenciju i činjenica je da je represija za državu koja je uvijek kao hegemonija represivni aparat znatno lakša od prevencije. Činjenica je da i represija može biti učinkovito sredstvo prevencije, ali jedino u slučaju ukoliko je ona opravdana, ograničenog opsega i efikasna, odnosno djeluje jedino prema onima koji su doista počinitelji određenih loših djela i njih se efikasno kažnjava jer upravo kroz njihovo efikasno kažnjavanje se daje nekakav naputak onima koji bi željeli možda se u nekim drugim prilikama ponašati slično njima da te radnje ne počine. Nažalost, do sada smo imali slučaj u Hrvatskoj da se na nogometnim terenima kada govorimo o nasilju nije učinkovito kažnjavalo počinitelje tog nasilja. Postavlja se pitanje zbog čega, jer da je vjerojatno ne bismo imali ovakve slučajeve nasilja kao što ih sada trenutno imamo. To je velika odgovornost elemenata i postavlja se pitanje da li je uopće bio potreban ovakav leg specialis ukoliko imamo dobro postavljen sustav represije kao jednog od načina održanja u principu nekakvog reda u društvu jer sigurno da bi i drugi neki zakoni trebali biti u svakom slučaju efikasno sredstvo u borbi prema svim oblicima nasilja, a ne samo prema nasilju na sportskim terenima. Ja bih se sada osvrnula i na amandmane koje smo podnijele kolegica Tatjana Šimac-Bonačić i ja, a mislim da o tom problemu do sada nitko još nije govorio. Naših četiri amandmana se odnose na problematiku u principu mržnje, iskazivanja mržnje, netolerancije, diskriminacije pa čak i nasilja koje različiti vandali i huligani na sportskim natjecanjima izražavaju ili počinjavaju prema osobama drukčije seksualne orijentacije. U tom bih smislu napomenula odnosno podsjetila da je na nogometnim utakmicama najuobičajenije skandirati protiv pedera i da u svakom slučaju je nužno da se ovakav zakon, zakon koji u svojim odredbama u članku 2., u članku 4. stavak 1. na onaj prethodni zakon spominje različite elemente odnosno načine diskriminacije koji se zabranjuju. Pa tu se govori o rasnoj, o nacionalnoj, regionalnoj, vjerskoj i bilo kojoj drugoj pripadnosti, ali se ne govori o tome tome da se ne bi trebalo vrijeđati i ne bi trebalo diskriminirati po osnovi seksualne orijentacije. To se ne odnosi samo na taj članak 2. ovog Zakona nego i na neke druge članke gdje se redovito izostavlja, znači ova odredba o znači izbjegavanju ili prevenciji ili bilo čemu drugome nasilja po seksualnoj, odnosno spolnoj orijentaciji. To je u suprotnosti sa jednim organskim zakonom, a to je Zakon o suzbijanju diskriminacije koji u prvom članku, znači onome što je u stvari sama suština cijelog zakona određuje i u tom smislu ću i citirati da vas sve podsjetim jer očigledno to baš nije vama kao predlagateljima koji bi trebali to imati na umu bila nekakva nit vodilja. Dakle, Zakon o suzbijanju diskriminacije kaže u članku 1. ovim se zakonom osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugo uvjerenja, nacionalnog i socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. S obzirom na to da se na nogometnim stadionima i na sportskim natjecanjima najčešće koriste izrazi koji direktno pozivaju na mržnju i diskriminaciju osoba drugačije seksualne orijentacije postavlja se pitanje zbog čega to nije našlo svoje mjesto u ovom prijedlogu zakona. Da li to znači da predlagatelj, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova i Vlada Republike Hrvatske smatra da je uznemiravanje diskriminacija po pitanju seksualne orijentacije, odnosno spolne orijentacije opravdano. Mislim da je to doista sramotno. I u tom smislu bez obzira na to što smatram da ovaj zakon ima dosta manjkavosti u tom smislu da potencira upravo represiju koju ja ne shvaćam u ovom zakonu kao učinkovitu, buduću znači prevenciju, nego jednostavno kao jednu nemoć institucija u dosadašnjem obračunu sa različitim vandalima, a to nije samo problem znači niti sportskih natjecanja je bilo dužno podnijeti, da smo bile dužne podnijeti kolegica i ja ovakav amandman. I ja se nadam da će ga predlagatelj usvojiti, jer ćemo sigurno i usvojiti ovaj zakon, jer će na taj način pokazati, da doista smatra da je diskriminacija po ovoj osnovi nešto što je neprihvatljivo. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Goran Heffer. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa. Uvažena kolegice Holy, naglasili ste odmah u uvodu da je represija ovdje istaknuta kao primarni oblik rješavanja ovoga problema. I rekli ste s čim se ja slažem da ona u određenoj mjeri jeste učinkovita, pogotovo ako se zna protiv koga se ciljano provodi. I ona je normalna, dakle ako se policiju stavlja u prvi plan za rješavanje ovoga problema da to bude na principu represije. No, ono što je bitno tko snosi troškove za provođenje određenih postupaka policije u slučaju kada se organiziraju utakmice. Mi znamo da kada je određena tzv. rizična utakmica da se onda povlači policija čak iz drugih policijskih uprava, ne samo iz one u čijoj ingerenciji se odvija to natjecanje. Tko snosi troškove za sve to? Dokle god je to sve društvo, dokle god je to sve proračun, a ne ciljano onaj tko je zaista odgovoran i tko u konačnici ostvaruje i određeni financijski prihod od te utakmice ovo neće biti dobro. I zato sam ja i rekao da sve je svaljeno na policiju, učinilo ju se odgovornim a to naprosto ne može biti jedini način, jedina metoda da se ovaj problem riješi. Hvala lijepa. **Šeks,

i koji je vladajuća većina u ovom Saboru odbacila prije izvjesnog vremena. Jer da imamo transparentniji odgovor na to pitanje tko je vlasnik i tko odgovara onda bi država i mogla naplatiti troškove takvog vandalizma s obzirom da su uprave klubova uvijek najveći zaštitnici i skrbnici upravo takvih vandala koji počinjavaju različita nedjela. Zbog kojeg razloga? Postavlja se pitanje, ali doista je tako na žalost. Ali eto kažem, vladajuća većina nije željela prihvatiti naš prijedlog ovog zakona, a sami lex specialis koji govori o sprječavanju na sportskim terenima zasigurno neće riješiti i situaciju u kojoj se na žalost zna tko pije i tko plaća, a to uvijek znači su građani i građanke Republike Hrvatske.

događalo i događa na športskim natjecanjima u Hrvatskoj, u inozemstvu gdje nastupaju naši klubovi i reprezentacije, a gdje naši navijači učestalo prave izgrade od razbijanja, paljenja, nedoličnog navijanja, tuče na stadionima, ulicama, trgovima, gradovima kako u Hrvatskoj tako i u drugim državama, te se nanosi ogromna šteta ugledu Republike Hrvatske. Iz tog razloga je Vlada Republike Hrvatske uputila Saboru Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Da se podsjetimo. Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima usvojen je na sjednici Hrvatskog sabora, a stupio je na snagu u srpnju 2003. godine. Zbog stalnog praćenja, izvršavanja i primjenjivanja primjenjivanja odredbi ovoga Zakona bilo je potrebno zakon nadopunjavati novim odredbama kako bi se učinkovito moglo primjenjivati u praksi. Na inicijativu Ministarstva unutarnjih poslova na sjednici Hrvatskog sabora u lipnju 2006. godine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Ove izmjene i dopune dovele su do smanjenja izgreda na stadionima, ali došlo je i do povećanja broja izgreda na pravcima putovanja navijača, te do učestalih izgreda od strane hrvatskih navijača na gostujućim utakmicama u inozemstvu. Zbog nereda počinjenih u inozemstvu od strane hrvatskih navijača pristupilo se izradi novih izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima koje su stupile na snagu u travnju 2009. godine. U svrhu sprječavanja nereda navijača, pooštravanjem kaznenih odredbi i drugih sankcija prema izgrednicima odgovornog i profesionalnog ponašanja zaštitarskih i redarskih službi, organizatora športskih priredbi držim kako je ovaj prijedlog zakona dobro došao i kvalitetno sačinjen, te kako je u interesu svih nas i građana Republike Hrvatske da se ovaj zakon usvoji, te da se striktno provode najstrože kažnjavajući izgrednici i sve one koji sudjeluju u organizaciji i stvaranju nereda, a u svrhu konačnog uvođenja reda i civilizacijskog ponašanja na športskim natjecanjima, svima nam je jasno kako je ponašanje pojedinaca i skupina na športskim natjecanjima prevršilo svaku razumnu mjeru, a isto tako nam je jasno kako se red ne može uvesti preko noći, ali nadamo se kako će se uvesti u vrlo kratkom vremenu, te kako će na športskim natjecanjima nestati vandalsko ponašanje pojedinaca i skupina. Podržavam ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, s konačnim prijedlogom zakona. I koristim ovu priliku zahvaliti se Vladi Republike Hrvatske na izradi

Prije svega evo želim reći kako podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Odmah ću reći i zašto. Mislim da je potrebno dopuniti postojeći zakon. Brojke koje govore o postupanju policije, broju ozlijeđenih, oštećenju športskih objekata, i prijevoznih sredstava prilikom nereda na športskim natjecanjima govore same za sebe. Od travnja 2009. do prosinca 2010. godine privedeno je 2 tisuće 343 osobe. U tom periodu lakše tjelesne ozljede zadobilo je 90 navijača i 33 policajca, dok je teške tjelesne ozljede zadobilo 8 navijača i jedan policijski službenik. Već te brojke govore da je zakon potrebno izmijeniti i dopuniti. Hoće li ove izmjene koje se predlažu doprinijeti boljem stanju po pitanju ponašanja navijača na športskim natjecanjima. Zabrana maskiranja, zabrana konzumiranja alkohola, prodaja na prostoru športskog objekta, preciznije definiranje obveza organizatora, uvođenje zabrane prisustvovanja športskom natjecanju za one koji su već prijavljivani i kažnjavani za kršenje zakona na športskim natjecanjima u zemlji i inozemstvu. Treba vjerovati da će navedene izmjene utjecati na navijače da ne čine nerede. U svemu tome velik utjecaj ima i odnos uprave klubova prema navijačkim skupinama. Kad smo već kod navijačkih skupina, moram istaknuti navijače Cibalie, i navijačku skupinu Ultras, koji godinama uporno i vjerno prate Cibaliu, u Vinkovcima i u gostima, uz maštovitu koreografiju, uz žustro navijanje, ali i gotovo bez ikakvih incidenata, izazivanja nereda i nasilja. Tu je važno da oni sami izoliraju one najagresivnije, sklone tučnjavama i nasilju. Do sada je bilo tako, evo u subotu Cibalia igra sa Dinamom, ja očekujem da će isto tako biti i na toj na toj utakmici, da će Cibalia pobijediti, ali želim reći još nešto. Svi se mi danas ovdje u ovoj raspravi zalažemo za sprječavanje nereda i posebno onemogućavanje pojedinaca sa ekstremnim ponašanjem na športskim terenima, ali pitam se što se događa kada takvi organiziraju skup protiv hrvatske vlade u Vinkovcima? Jesu li onda dobrodošli, i čiju podršku imaju za to? Pa čak i ako je sudionik one blamaže i sramote Hrvatske na Malti jedan od organizatora tog skupa, kako kolega Lučin u ime kluba SDP-a kaže huligan je huligan, i na utakmici ili na prosvjedu, a najbolji odgovor na ovaj poziv ovakvog gospodina koji je organizator ovog skupa je odaziv Vinkovčana na skup ignoriranje tog prosvjednog skupa, samo se pitam hoće li itko od novinara koji su danas trčali za prosvjednicima po Vinkovcima od tih 50 raznih novinara, da li će itko sutra objaviti ijednu riječ da se radi o osobi, da je organizator tog prosvjeda i da je govorio na skupu čovjek koji ima zabranu izlaska iz Hrvatske zbog napada na policajce na Malti. Evo povezao sam ove dvije stvari, nadam se da će ipak ovaj zakon doprinijeti da se neredi na športskim natjecanjima događaju u što manjem broju. Hvala. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Goran Heffer. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Čuljak, ja se s vama apsolutno slažem u tom dijelu da sam siguran da neće biti nereda na utakmici Cibalia – Dinamo iz dva razloga. Prvi razlog je što se zna da će to Cibalia dobiti, odnosno bolji je klub i pobijedit će, to je prvi razlog. I drugi razlog, Vinkovački Ultrasi nisu baš skloni razaranju, stvaranju nereda itd., u Vinkovcima nije bilo takvih događanja, pa evo iz ta dva razloga ja sam siguran da će sve biti u redu. Hvala lijepa. Tomislav (HDZ)** Evo vidite kako se mi iz Vinkovaca slažemo. Slažemo se da Ultrasi ne rade nerede, i slažemo se da će Cibalia pobijediti. Ima još treći razlog, jer sam ja igrao za Cibaliu. To je bilo '62., '63., '64., tamo negdje. Onda je bio Dinamo. Gospodin zastupnik Jerko Rošin. **Rošin, Jerko (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Pa slažem se sa uglavnom većinom kolega saborskih zastupnika koji kažu da je Vlada odgovorna na ono na ono što se događa na stadionima izgredničko i mislim da Vlada svjesno radi toga zato i donosi ovaj zakon da bi svoj dio odgovornosti za to pokušala na ovakav način riješiti. Međutim čudim se da u raspravi o nasilničkom ponašanju športske publike se govori samo o zakonskom okviru, a ne govori se o okvirima koji prethode funkciji zakona, a to su sociološki okviri, etički okviri, športski okviri, pa i okviri medijskog pisanja o neredima na športskim stadionima. Ja ću vam pokušati samo ukratko nabrojiti samo teze, a ne ih i raspravljati, dakle za sociološki okvir ovoga vrlo je važan društveni kontekst, u svakom pogledu. Naime nasilnička ponašanja često su pražnjenja zbog svakodnevice na stadionima, ali isto tako zbog onoga što se događa na stadionima takovo se nasilje prenosi i na ulice i u samo društvo. Vrlo je ružno kad se simboličko nasilje navijača pretvara u zbiljsko nasilje. Naravno sagledavajući sociološku komponentu može se uočiti barem mogućnost, ali imamo i dosta primjera koji to na neki način potvrđuju, političke manipulacije sa tim nasilničkim ponašanjem, kao manifestacija nacionalnog, ali vrlo često se događa jedna pravda da poticatelji nasilja ne znajući ipak postaju i žrtve tog jednog te istog nekontroliranog nasilja. Međutim, za tu sociološku dimenziju nasilja vrlo je važno kazati da se u nasiljima afirmiraju osobe koje traže izlaz iz svoje anonimnosti i ako dobiju pozornost medija postigli su svoj cilj i postaju primjer drugima. Etički okvir nasilja na stadionima nalazi se svakako u lošem odgoju, u nedovoljnom radu s mladima na razini društva, afirmaciji nasilja kroz medije kao nešto što skreće na sebe pozornost i jedno licemjerje u kojem se vrlo često poziva na neka tobože religijska načela, a ponašanja su sasvim suprotna od religijskih načela. Mržnja prema drugačijima je prisutna svugdje pa i na stadionima u inozemstvu. Nedavno sam i pristustvovao jednom takvom događaju na rimskom Olimpycu. Športsko gledište ovog problema je isto tako vrlo važno jer se radi i o onome što potiče na nasilje, a dolazi sa samog terena. Zato je vrlo važan rad u svlačionicama, u klubu. Važan je jedan osjećaj prevare rezultata, važan je osjećaj da je utakmica namještena, važan je osjećaj lošeg suđenja, nepravde, ali važna je i loša organizacija. Sve u okvirima sportske dimenzije samih događaja. Nadalje, ni mediji ne mogu skinuti sa sebe odgovornost za nasilničko ponašanje u gledalištima jer se vrlo često stvara vrlo negativno ozračje prije ili poslije događaja. Daje se važnost jednome događaju koji prethodi i potiču se na neki način strasti. Daje se previše prostora negativnome, raspiruju se strasti maksimalno. Iz toga proizlaze i loši uzori, pogotovo kad kad se piše o onima koji žele izaći iz anonimnosti i na takav način prave kriterij kako se iz anonimnosti može dobiti svojih 5 minuta slave. I dakako, onda dolazimo do zakona koji bi trebao sve to skupa regulirati. Je li zakonska regulativa dostatna ili nije ili je problem u tome da zakoni koji postoje se ne provode u život onako kako bi trebali. Naravno, zakon je na određeni način preventiva, ali potrebne su kurative i u krajnjem slučaju neki operativni zahvat i ako bi do toga došli. Treba djelovati i kratkoročno i dugoročno. Za tako nešto iskustva postoje i priče o tome koliko Engleska je eventualno štetno djelovala, odnosno korisno djelovala, da li je Thatcherin nogometni zakon, od Margaret Thatcher, dobrodošao ili nije. Poslužio bih se jednim citatom koji kaže da je kupovinom karata, organizacijom kupovine karata i ulaskom na stadione smanjena, odnosno minimalizirana ta komponenta nasilničkog ponašanja publike, da se smanjila za jednu trećinu potreba policijske intervencije, da se broj publike povećao za 30% i da je pred 10 godina, jer je zakon u Engleskoj donesen '99. godine. 2001. godine je policija uza sve to skupa uhapsila na stadionima 3 300 ljudi. Od toga 1500 na utakmicama Engleske prve lige, a ostale na niže razrednim utakmicama. Od toga je najveći broj 1 186 bio priveden zbog posljedica pijanstva, tako da ta komponenta alkohola itekako je važna, 292 292 slučaja za istrčavanje na teren, 107 za bacanje stvari u teren, 85 za izravno nasilje, 137 za nasrtaje na druge osobe, a 82 zbog izvikivanja rasnih ili drugih neprimjerenih parola. Dakako, govorim o engleskoj demokraciji, engleskoj civilizaciji puno dužoj od naše što se demokracije tiče i vrlo strogom zakonu. Dakle, uza sve to skupa koliko se postižu rezultati još uvijek ostaju problemi. Međutim,nadam se da će ovaj zakon ipak doprinijeti da se nasilničko ponašanje na stadionima reducira na jedan minimum. Hvala lijepo. pardon. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo. Evo kolega Rošin kad ste spominjali komponente počevši od socijalnih, zatim etičkih, zakonskih, medijskih itd. slažem se u potpunosti s vama za svaku ovu komponentu, međutim ja bih samo nadodala još moralnu komponentu, a to je da je apsurd da i ovakve izmjene zakona tko plaća? Plaćaju naši građani, što smo i u prijašnjim izvještajima zapravo diskusijama vidjeli. Tko trpi? Trpe građani. Međutim, potpisuju se milijunski ugovori, svi smo svjedoci toga, pojedinci samo profitiraju, ali problem nažalost ostaje i dalje. Na ovaj način ne znam kako ćemo zapravo samo represijom riješiti huliganska huliganska divljanja na utakmicama. Jerko (HDZ)** Zakon je preventiva. Nije zakon samo, možda su instrumenti koje zakon predviđa nešto što dolazi nakon, ali zakon sam po sebi je preventiva kao bilo koji zakon koji je i protiv krađe, ubojstava, razbojstava itd. Samo je pitanje koliko se zakon poštuje i koliko se rigorozno sprovodi. Međutim, ono što ste spomenuli na početku to je pitanje enormno velikih ugovora koji se potpisuju. To je nešto što je unutar segmenta samoga sporta. I ja sam kazao da je jedan od 5 elemenata koje po sebi vidim i po drugima koje vidim kao ključne za stvaranje uopće pozitivne klime i pozitivnog ozračja, odgoja i ostalog je i rad u športskim klubovima. Dakle, ako vi u nekim sportovima koncentrirano vidite enormne sume koje se pojavljuju naravno da oni bude, novac uvijek budi neke niske strasti, to se s vama slažem. Ali to nije domena o kojoj može ovaj zakon govoriti i kazati, regulirati da ne mogu sume biti velike nego sume budu male jer je to pitanje tržišne ekonomije i u samome sportu. Ali, svaki napor koji se u tom pogledu pojavljuje treba pozdraviti bez obzira koliko je on konačan. A u krajnjem slučaju dajmo i sebi vremena da se dopunjavamo, korigiramo ono kako je Lenjin rekao: "Učiti, učiti". Hvala lijepo.

Kolega Rošin u svojoj raspravi sagledali ste problem nasilja sa svih strana, govorili ste tako plastično da sam ja u pojedinim trenucima nisam znala govorite li o sprečavanju nasilja na sportskim natjecanja odnosno o nasilju na sportskim natjecanjima ili o nasilju koji se događa na hrvatskim ulicama. Dobro ste rekli da su poticatelji nasilja najčešće postaju žrtve nasilja po onoj tko se mača laća, od mača i gine. Kada ste govorili o Engleskoj i navodili čuveni navodili čuveni zakon čuvene željezne lady gospođe premijerke gospođe Margaret Tacher i svima onima koji danas govore da Velika Britanija je promijenila od 2006. taj zakon, postavljam pitanje na koji način je Velika Britanija riješila problem huligana, problem nasilja na svojim stadionima ako ne određenim mjerama kojeg nudi ovaj zakon o kojem danas o kojem danas govorimo, jer bojim se da bez ovakvih mjera nećemo biti u mogućnosti doći do onih utakmica koje gledamo na našim ekranima, dakle puni stadioni, obitelji sa djecom na stadionima i jedna potpuno druga atmosfera. Zbog toga i zbog stanja na sportskim natjecanjima da izbjegnemo Heisel da izbjegnemo da nam se nikada više ne ponovi u Hrvatskoj Maksimir podržat ću ovaj zakon i slažem se s vama da je zakon jedna od mjera prevencije sprečavanja nasilja na sportskim natjecanjima. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku. Kolegice kao odgovor na vaša repliku na repliku sa onih pet točaka kroz koje sam obuhvatio problem nasilničkog ponašanja sportske publike htio sam reći da nisu i navijači sami po sebi krivi za sve i da je promatranje tog problema ima potrebu jednog širokog konteksta da bi se o tome razgovaralo. Naravno da je netko tko je sklon nasilju sam po sebi ili onom aspektu o kojem sam govorio sociološkom u kojem se javlja oblik manipulacija sa pojedincima i masom i lijepljenje na one koji traže izlaz iz anonimnosti pa to ide, se onda primjenjuje ili pojavljuje u svim okolnostima u svim prigodama. Dakle, stadioni su samo prostor na kojima se puno toga može izražavati jer se radi o masi. Tamo gdje je pojedinac isturen nikad neće baš tako reagirati. Iz tog razloga ja se ne bih čudio onima koji kažu, zašto se to događa samo na nogometnim stadionima. Razlog je samo u tome što je na nogometnim stadionima najveći broj publike. I gdje je veći broj publike to su manipulacije puno više moguće. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. I gospodin zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre. Pa evo nekoliko riječi o Zakonu o sprečavanju nereda na stadionu. Naime, zbog čega je došlo uopće. Ovaj se zakon odnosi na sva sportska borilišta, ali je zbog nogometa nogometa došao do izmjene ili zbog onoga što nam huligani rade na nogometnim utakmicama kod nas a i van granica kada igra nacionalna vrsta ili kada igraju naši klubovi. u potpunosti podržavam ovaj zakon s time da bih se složio s onima koji kažu da uzročnik dva piva nije nereda. Ja nisam u životu popio nijedno pivo, znači nisam pivopija ali svakako bih pustio ljudima koji mogu mogu popiti poglavito zbog amaterskih klubova koji žive i evo naš Medveščak koji ima u tome. Danas je bilo govora kako su to drugi uradili. Pa nisu Englezi napravili nikakav zakon i nisu se riješili huligana. Sjetimo se Francuske, sjetimo se Pariza, sjetimo se ostalih. Riješili su jedan dio, međutim nijedan zakon to neće spriječiti i uvijek će biti huligana što god je demokracija veća u zemljama bit će i više huligana. Mi imamo prave navijače koji dolaze bodriti svoje klubove, imamo navijačke skupine i o njima bih nešto kazao. Tim navijačkim skupinama zasigurno pod krovom navijačkih skupina nalazi se jedan dobar dio huligana i onda pogledajte, te navijačke skupine organiziraju prijevoz od Splita ili Zagreba, a govorimo i budimo iskreni pa kažimo da je to Hajduk i Dinamo odnosno moj Dinamo i moj Hajduk jedan i drugi klub, da tu najviše ima problema u ta dva kluba koji najviše i novaca imaju. I onda im još damo u busu policajca koji čuva pa onda oni idu pa se dogovore negdje na parkiralištu na odmorištu pa se pobiju s drugom skupinom, pa uđu u benzinsku crpku pa pokradu benzinsku crpku, pa malte ne istuku ljude, pa uđu u restoran, uđu u kafić, naruče, pojedu, plate i odoše. Da li se oni vozili u kombiju u koji staje 15 i više ljudi u njega naguraju se organizirano ili se vozili busom, oni su skupina koja organizirano imaju prijevoz. I taj policajac nažalost ne može ništa uraditi jednom busu koji dođe na jedno odmorište sa njih 40. može samo gledati sa strane, a oni cirkus čine. I onda kada pitate te pumpaše, pumpaše, trgovce i konobare uhvate se za glavu, kaže dobro sam prošao, imam 400, 500 ili tisuću kuna manjka ili ne pokreću nikakve mjere. Da se u tom zakonu to sam i na odboru govorio da se u ovom zakonu obradila ta formalna i neformalna skupina tzv. navijačka da im se zabrani rad i da im se uopće ne da. ja znam da ima drugi odgovor ako nema pratnje, što će tek onda uraditi. Onda treba dati do znanja prevozniku da je odgovoran i onom organizatoru da je odgovoran za sve ono što se radi. Mi ne možemo sklopiti oči i staviti glavu u pijesak i kazati kao danas što je bilo kažu ustavna prava pa ne možemo im uzeti putovnice, pa ne možemo mi njih zatvoriti. U Austriji su na prvenstvu u kontejnerima zatvoreni stadioni, u kontejnerima su bili i sudovi koji su ih kažnjavali. I onaj tko je pokušao bilo što napraviti na tom prvenstvu bio je odmah priveden u pritvor. Kontejner i sudac je bio prekršajni, kaznio ga je ... i to je bilo dobro zato što su ljudi putovali avionima pa je morao doći s putovnicom u zračnu luku, pa nije mogao ući u Sloveniju bez 100 eura, pa je karta bila. Znači ti ljudi koji su inače skloni tim stvarima nisu mogli. I onda postavlja se pitanje postavljaju pitanje, ja ne postavljam ustavna prava tih pojedinca. Pa pita li netko gdje je ustavno pravo tom policajcu koji je izgubio oko? Pita li netko gdje su moja prava kao građana kada sam na Maksimiru kada bih prošetao ulicom kada je vrijeme utakmice ili u tom dijelu. Kada je u Splitu ili u ostalim mjestima. Mislim da jednim dijelom sa dobrom zakonom, a ovo je dosta dobar zakon, samo ukoliko se primijeni na samom terenu da se može smanjiti taj broj. A dok god mi imamo ovako derutne stadione gdje ti huligani mogu unijeti i mimo kapije, mimo brojača, mimo glavnih ulaza, mogu unijeti pirotehniku i sve ostalo na stadione teško će biti provesti zakon u potpunosti, osim da u određenom trenutku se prekine utakmica i kaže se evo organizatori niste to dobro uradili. sjetimo se nekoliko godina unazad i Uprave Dinama i Uprave Hajduka da su oni ti bili koji su pripremali i pirotehniku i sve ostalo da bi izvršili pritisak za vrijeme same utakmice da pobijede jedni, jedni druge da pobijede. evo kažem zakon je dosta dobar, kako će se provesti u samom djelu vjerojatno će on doživjeti još izmjena pa i taj u Engleskoj je doživio nekoliko izmjena. Englezi su od '45. godine, a mi smo 15, 20 godina. Uglavnom, po mom mišljenju huligane ne treba uopće žaliti, ne treba uopće žaliti, ne treba ih maziti. Ja sam se zgražao kad sam vidio na televiziji da jedan specijalni policajac koji je kleknuo koljenom pa je malo nogom zahvatio huligana svi su pričali kako ga policajac tuče huligana. A pita li netko koga je on tukao, taj dole koji leži, zbog čega leži na zemlji. Da se pita onda bi to jednostavno bilo drukčije. Ti ljudi ne znaju nijedan drugi jezik. Na stadionima bi trebali biti kontejneri gdje bi se mogli odmah privesti, prekršajni sudac i da ga odmah kazni pa bi onda on drukčije to gledao. I evo, kad su u pitanju ove skupine koje haraju na svim utakmicama k ad idu organizirano autocestom, ja sam bio očevidac na jednom mjestu, vidio sam što rade na tim benzinskim postajama, što rade trgovcima, što rade konobarima. Oni ovako glavu pokriju, dobro smo prošli, nismo izgubili glavu. Podržavam zakon, a bit ću radostan ukoliko se promijeni ovaj dio da se ljudima stvarno pusti jedna čaša piva ili dvije čaše piva, ne vidim razloga, jer ja kad bih popio pola litre vina ja sigurno nisam pijan, mogu i upravljat automobilom.

Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,30 sa raspravom Konačni prijedlog zakona o Registru zaposlenih u javnom sektoru. Molim sve zastupnike i zastupnice i klubove da bi u 9,30 dopunili dnevni red sa one dvije točke koje danas nismo uspjeli dopuniti tako da se ovdje nazočni zastupnici, osobito oni iza stupa pripreme za sutra.